Доброго ранку, шановні народні депутати та гості Верховної Ради України! Шановні народні депутати, прошу підготуватися вас до електронної реєстрації. Я нагадую вам, що після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" та утримувати їх до кінця реєстрації. Шановні колеги, готові реєструватися? Готові реєструватися? Прошу народних депутатів реєструватися.

залі зареєстровано 215 народних депутатів. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, в Україні з візитом перебуває голова Комітету з питань оборони Палати громад парламенту Великої Британії Тобайяс Елвуд. Зараз пан Елвуд перебуває у залі засідань Верховної Ради. Привітаємо нашого шановного колегу. Вельмишановний гість пан Елвуд займає активну проукраїнську позицію, рішуче засуджує російську агресію та військову загрозу, підтримує непорушність територіальної цілісності України, виступає на користь подальшого надання Великою Британією політичної підтримки та практичної допомоги України. Шановні колеги, пан Елвуд виявив бажання виступити з короткою промовою. Якщо в народних депутатів не буде заперечень... Не буде заперечень? Я запрошу вельмишановного гостя до трибуни для короткого виступу. Приймається? Дякую. Шановні колеги, я з великою приємністю запрошую до слова голову Комітету з питань оборони Палати громад Парламенту Великої Британії Тобайяса Елвуда. Прошу, пане

Дякую дуже. Яке тепле привітання, пане головуючий і парламентарі, пані посол, дуже велика честь бути тут. британського парламентаря відвідати інший парламент – це насправді велика честь, тому що в нас дуже довга, дуже складна дорога була на шляху до демократії. Але, на жаль, наш світ сьогодні проходить через Російський авантюризм, він нас лякає, але всі демократичні сили піднялися проти. єдність нас об'єднує. І ніколи світ не виглядав таким слабким. Я хочу привітати вас з вашим демократичним шляхом, яким ви йдете, і ми хочемо висловити нашу абсолютну підтримку в такі часи випробувань. Перед вами стоїть авторитарний режим, потужний режим, який не може погодитися з тим напрямком, який ви обрали для своєї країни. Замість того вони намагаються нав'язати свою модель автократії на вас. Сьогодні Україна стоїть на нульовій позиції Я можу тільки сказати і похвалити за те, що ви так повстали, ваша нація. І я пишаюсь тим, що британський уряд я сподіваюсь, що це буде продовжуватись. також я хочу сказати, що я вірю, що Захід може і повинен робити набагато більше. Коли російські бойові групи почали збирати дуже чисельні групи на вашому східному кордоні, то я був першим, хто сказав, що НАТО має відповісти на ваш заклик до допомоги і що ми маємо розташувати дивізію тут, в Україні. Але ми не розуміли ситуацію повністю і ми сховалися за виправданням, тому що Україна не є членом НАТО, то в нас немає зобов'язань допомагати. НАТО свої війська наслав і в Афганістан, і в Косово, і в Лівію, але вони, ці країни, також не є членами НАТО. я абсолютно вірю, що рішення показати свою силу таким чином, не розпочати війну, а попередити вторгнення, - це те, про про що Захід жалкує тепер. Оскільки оця велика картина того, що тепер відбувається, тепер сприймається і розуміється. Тому що українська безпека – це європейська безпека. І якщо вторгнення буде, це вплине і на ціни на продукти харчування, і на ціни на газ – на все. І це буде катастрофа для всієї Європи. Але для мене великим таким дзвіночком, для Заходу, було те, що довгострокова стратегія Путіна стає тепер зрозумілою. Він хоче геополітично відійти від Заходу і об'єднатися з Китаєм для того, щоб сформувати новий альянс Але таким чином ми ввійдемо в нову епоху нестабільності, оскільки це може привести до дуже небезпечної інтерпретації нашого порядку на основі міжнародних правил. І в Західній Європі ми легко забуваємо, що Путін що Путін звинувачує Захід в тому, що вони саме підірвали Радянський Союз. І оскільки світ відходить від органічного як довго можуть такі країни як Росія покладатися на експорт газу до того, як не буде використана більш чиста енергетика. Путін подвоював і свій експорт газу, і військову потугу вже десятиліттями, це було підривом того, за що ми стоїмо. І ми розуміємо довгострокову ціль Путіна Це є загрозою Україні в іншому контексті. Будь-які санкції, які ми накладемо, можуть фактично допомогти вони мають швидше повернутися до Китаю. Путін та Президент Сі, вони думають десятиліттями, а ми думаємо про дні. Вся наша нещодавня дипломатія грала на его Путіна, йому подобається, що він під прожекторами, і він думає, що Росія тепер дуже велична. І ми маємо розуміти, що це Захід має групуватися дуже швидко. Ми маємо нагадати собі, за що ми стоїмо, в що ми віримо, що ми хочемо захищати. поки Вашингтон, Лондон, Берлін та Париж – всі не погодяться щодо того, яким чином протистояти російській агресії, ми будемо дивитися і ми будемо діяти

сучасна конференція Касабланки потрібна для того, щоби допомогти західним лідерам зрозуміти ту суворість, перед якою ми стоїмо, для того щоб посилити

Я думаю, що країни НАТО мають перейти до 3 відсотків ВВП як витрати на оборону. Звичайно, для України це вже запізно, щоби НАТО мобілізувалося.

Я також хочу привітати той новий альянс, який було створено між моєю країною, вашою та Польщею. Це було оголошено моїм прем'єр-міністром минулого тижня. Я знаю, що Бен Воллес, наш міністр оборони, залучений, це великий потенціал і парламентарі з усіх трьох країн можуть створити такий тристоронній комітет для того, щоб допомагати просувати цю ідею вперед. Пане головуючий, шановні парламентарі, дуже дякую за те, що запросили мене виступити, це було дійсно великою честю для мене. Я з вами, я буду робити все, що можу для того, щоб і інших об'єднувати, щоб вони робили те саме.

Дякую. Дуже дякую вам, вельмишановний Тобайяс Елвуд. Дякую парламенту та уряду Британії за ту підтримку, яку Україна відчуває завжди. Тому давайте ще раз подякуємо нашому шановному гостю за участь у сьогоднішньому пленарному засіданні Верховної Ради і за тверду, і непорушну підтримку незалежності та територіальної цілісності України. Дякуємо. Шановні колеги, сьогодні день народження у наших колег народних депутатів. Роберта Івановича Горвата, "Довіра". Привітаємо.

Шановні колеги, міцного вам здоров'я і довгої звитяжної праці на благо України і українського народу. Шановні колеги, перелік питань, що пропонується для обговорення і прийняття рішень, вам сьогодні надано. Переходимо до їх розгляду. Починаємо з першого питання - це ратифікації. Першою стоїть за порядком денним ратифікація - це проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди "Міський громадський транспорт України ІІ" між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстраційний номер проекту 0135). Шановні колеги, я вношу пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-215 Рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую до слова заступника міністра інфраструктури Анну Станіславівну Юрченко. Будь ласка.

між Україною та Європейським інвестиційним банком. Законопроект розроблено відповідно до вимог Закону України "Про міжнародні договори України", Фінансову угоду "Міський громадський транспорт України ІІ" між Україною і Європейським інвестиційним банком, підписану 9 грудня 2020 року. Дана угода передбачає залучення кредитного фінансування в розмірі 200 мільйонів євро, які необхідні для реалізації цього проекту. Ціль проекту полягає в реалізації підпроектів з розвитку міського пасажирського транспорту у великих та середніх містах України, чисельність населення більше 100 тисяч осіб, і спрямованих на розвиток екологічно чистого та соціально значущого транспорту, що включає заходи з оновлення парку трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, придбання електробусів, будівництва та реконструкції трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій. На сьогоднішній день учасниками даного проекту є 18 міст на всій території України. Проект є продовженням спільного існуючого вже проекту з Європейським інвестиційним банком, який успішно реалізується в 10 містах України і показує гарні результати. Дякую за увагу і прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Шановні колеги, я запрошую до співдоповіді голову підкомітету Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Дмитра Валерійовича Люботу. Будь ласка, Дмитро Валерійович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Фінансова угода передбачає надання кредиту Європейським інвестиційним банком в розмірі 200 мільйонів євро на фінансування проекту, який буде підтримувати субпроекти міського громадського електротранспорту в середніх та великих містах, спрямовані на придбання нового рухомого складу: тролейбусів, трамваїв, вагонів метро та електробусів, або відновлення існуючої інфраструктури міського громадського транспорту, або її розширення за рахунок нових елементів. Відповідно до пояснювальної записки до проекту повернення коштів (позики) передбачається здійснювати повністю за рахунок коштів кінцевих бенефіціарів комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування. Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу розглянув на своєму засіданні 26 січня 2022 року проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди "Міський громадський транспорт України II" між Україною та Європейським інвестиційним банком та вважає за доцільне її ратифікувати. Прошу підтримати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Валерійович. Шановні колеги, є необхідність обговорювати це питання? Є. Прошу записатися: два – за, два – проти.

Доброго ранку, шановні колеги! Горенюк Олександр, фракція "Слуга народу", місто Одеса. Минулого пленарного тижня, коли ми розглядали законопроект про електронний квиток, у нас була інформація міжнародної компанії Tom Tom з антирейтингом міст із найбільшими заторами у світі. Я хочу нагадати, що Київ тоді займав сьоме місце, а Одеса одинадцяте. Так от, нещодавно з'явилися нові дані за 2021 рік. Серед усіх міст планети Одеса знаходиться на шостому місці, Київ посідає взагалі третє місце у світовому антирейтингу міст із найбільшими заторами. У цьому списку так само є і Харків, який обіймає дванадцяте місце, є і Дніпро із двадцять п'ятим місцем. І єдиний реально діючий засіб боротьби із заторами – це сучасний, якісний громадський транспорт. Українці повинні позбутися застарілих брудних жовтих маршруток і отримати нові сучасні якісні автобуси, трамваї, тролейбуси та інші види громадського транспорту. Даний законопроект якраз дає таку можливість, сотні нових одиниць рухомого складу вийдуть на маршрути українських міст уже незабаром. Я хочу звернути увагу уряду при розподілі коштів саме на Одеський регіон, оскільки саме в Одесі затори є однією з найбільших проблем. І завдяки даному законопроекту українські міста отримають нові великі автобуси, електробуси, трамваї, тролейбуси з пандусами, з кондиціонерами, з нормальною кількістю міст всередині салону та з робочим електронним квитком, за який ми вже проголосували у першому читанні минулого пленарного тижня. Тож сьогодні так само голосуємо "за". Дякую. Дякую, пане Олександре. Я запрошую до слова народного депутата України Юлію Леонідівну Клименко, фракція політичної партії "Голос". Будь ласка. 10:21:10 КЛИМЕНКО Ю.Л. Шановні колеги, ми, безумовно, будемо підтримувати цю ратифікацію, і це продовження вже

Тому що фінансувати існуючі маршрутки, які забруднюють, які фактично, половина з яких працює нелегально, половина з яких не платить податки і так далі, це є велика проблема. Тому, колеги, давайте, лежить у Верховній Раді пакет законів, що стосується громадського транспорту, реформи громадського транспорту, коли платять за кілометр і фактично за послуги Тому давайте все-таки разом з цієї угодою, яку ми будемо підтримувати і будемо голосувати, візьмемося за реформу громадського транспорту. Інакше ми з вами будемо брати кредитні кошти і фінансувати щось старе, яке все рівно ніколи, вибачте, не буде в повному сенсі їхати і надавати якісні послуги. Закликаємо наших колег, щоб все-таки на порядок денний поставили реформу громадського транспорту і розв'язали багато проблем громад і великих міст, в тому числі із заторами. Тому що, коли у нас будуть якісні послуги, великі автобуси і зрозуміло, куди будуть йти кошти від проданих квитків, тоді і громади, і держава буде мати кошти, фінансувати якісний громадський транспорт. в цьому громадському транспорті, в маршрутках обертається більше 40 мільярдів готівки, можливо, комусь це і вигідно, але точно не українським громадянам. Давайте все-таки будемо робити якісний послуг громадського транспорту для наших громадян. Дякую.

часткової проблеми із громадським транспортом. Я абсолютно погоджуюся, що ми потребуємо системного напрацювання рішень, які би змінили якість надання послуг в громадському транспорті України.

ці законопроекти надходять від Президента України або від уряду України весь час із системним порушенням Регламенту Верховної Ради України, оскільки договори підписуються виключно англійською мовою і не мають автентичного українського тексту, що може призвести дякую. на порядок денний було підготовлено профільним комітетом і поставлено законопроект, який підготовлений нашим Комітетом з питань інтеграції України до Європейського Союзу, № 6572, який системно вирішить проблему підписання договорів з європейськими і іншими міжнародними кредиторами і підписання договорів двома мовами. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Нестору Івановичу Шуфричу, фракція "Опозиційна платформа - За життя".

Дякую, Руслане Олексійовичу. Я хочу сказати наступне, що всі проекти законів, постанови, заяви, ратифікації, все, що розглядається в сесійній залі Верховної Ради України, має надзвичайно велике значення, але сьогодні Україні дуже непроста, дуже складна ситуація. Так звані партнери влади Сполучені Штати Америки, Велика Британія нагнітають істерію навколо України щодо можливого вторгнення, постійно називають різні дати, ці дати переносяться і це негативно впливає на економіку, на економічну ситуацію в нашій країні. З України ідуть інвестори, йде відтік капіталу, від цього страждає економіка нашої держави. В черговий раз сьогодні на площу Конституції знову вийшли малі підприємці, фопівці, які вимагають захистити їхні права, їхні інтереси, їхнє право на працю. черговий раз хочу сказати, фопівці стоять на площі Конституції, площі, яка, виходячи з Конституції України, яка має гарантувати право кожному, право на працю, фопівці тими законами, які приймаються в стінах Верховної Ради України, позбавлені цього права. Ми маємо захистити їхні права, їхні інтереси, зробити все, щоб малий і середній бізнес в Україні працював. І ще одне. З 29 серпня 2019 року в Верховній Раді лежить зареєстрований проект Постанови 1102 про невідкладні заходи для припинення бойових дій та відновлення миру в країні, імплементації Мінських угод. Я прошу Верховну Раду повернутися до вирішення цього питання, тому що мир, злагода і суспільний мир – це запорука економічного розвитку нашої...

Павло Бакунець, Львівщина, депутатська група "Довіра". Однозначно, що в цей гарний і важливий день - день, коли ми святкуємо 130 років від народження Йосипа Сліпого, ми будемо підтримувати ратифікацію Так, цей кредит для міського транспорту міста Києва від Європейського інвестиційного банку є важливим. Хочеться також додати, що такими ж кредитними коштами користуються великі міста. Гарний приклад є у Львові, де зроблено багато інфраструктурних проектів з Європейським інвестиційним банком. Сьогодні, разом з тим, слід наголосити, що діяльність коштів Європейського інвестиційного банку слід також розширити і на малі містечка, на новостворені громади, щоб вони теж мали можливість користуватися таким інструментом і розбудовувати... Дякую. Будь ласка, від "Батьківщини" хто буде – Крулько чи Яценко? Крулько, будь ласка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" буде голосувати за ратифікацію цієї угоди, яка відкриває можливість отримати додаткове фінансування для закупівлі міського транспорту. єдина умова, яка має бути для всіх подібного роду угод, це, щоб цей транспорт, який закупляється, або інші речі, які закупляються для України, були українського виробництва, щоб розвивати українську економіку, бо ми розуміємо, що це кредитні кошти, які потрібно буде повертати. Це одна частина. І друге. Нам тут говорили, що це розвантажить міста через те, що великі корки. Так от, корки – це не тільки із-за того, що в нас старий громадський транспорт або його не вистачає, а корки із-за того, що в нас у містах, на жаль, відбувається стихійна забудова без будь-яких генеральних планів, без підземних парковок, без того, щоб була соціальна інфраструктура, дитячі садочки, школи, все те, що необхідно для людей. Тому саме така стихійна забудова і призводить до тих корків, які ми спостерігаємо зокрема і… Шановні колеги, всі висловилися з цього питання? Якщо так, я попрошу народних депутатів займати свої місця, ми переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, займаємо свої місця, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди "Міський громадський транспорт України ІІ" між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстраційний номер проекту 0135). Шановні колеги, готові голосувати?

За-298 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Йдемо далі. Наступний це проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір (реєстраційний номер проекту 0144). Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу голосувати. За-248 Рішення прийнято. Я запрошую до слова заступницю міністра інфраструктури Анну Станіславівну Юрченко. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! На ваш розгляд вноситься проект Закону України про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір. Укладення угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір передбачено статтею 137 "Авіаційний транспорт" Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Відповідно до положень угоди сторони забезпечать створення спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі ідентичних правил авіаційної безпеки польотів, організації повітряного руху, соціального забезпечення працівників, роботи систем комп'ютерного бронювання, захисту навколишнього середовища та забезпечення прав споживачів. Реалізація угоди відбуватиметься у два етапи, що передбачає поступове приведення положень законодавства України у відповідність до вимог і стандартів ЄС. Спільний авіаційний простір створить умови для нових комерційних можливостей авіаліній України і держав-член ЄС, сприятиме залученню інвестицій в авіаційну сферу України. Дякую за увагу. І прошу підтримати. Дякую. Я запрошую до слова співдоповідачку, голову Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Климпуш-Цинцадзе Іванну Орестівну. Будь ласка.

Шановний пане Голово, шановні колеги! Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу розглянув проект Закону України про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір (реєстраційний номер 0144), внесений Президентом України, і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його в цілому. Прийняття цього закону дозволить завершити внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання цією угодою чинності. Метою цієї угоди є поступове створення спільного авіаційного простору між Україною та ЄС, що ґрунтується на ідентичних правилах у сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного руху, захисту навколишнього середовища, захисту прав споживачів, систем комп'ютерного бронювання, а також на ідентичних правилах правилах стосовно соціальних аспектів. Зазначений спільний авіаційний простір функціонуватиме на засадах вільного доступу до ринку авіаперевезень та на рівних умовах конкуренції. Очікується, що ця угода посилить конкуренцію на ринку повітряних перевезень і вона може позитивно вплинути на зниження цін на квитки та підвищення якості обслуговування пасажирів: для пасажирів – це більший вибір рейсів та ширший ціновий діапазон, для українських авіакомпаній – це ширший доступ до європейського ринку, для українських аеропортів – це можливість приймати більше літаків і отримати більший пасажиропотік. Тому регіональні наші аеропорти отримають шанси на розвиток. Таким чином, реалізація угоди позитивно впливатиме на ринкове середовище, забезпечення захисту прав і інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави, на розвиток регіонів, ринок праці і рівень зайнятості населення. Просимо підтримати.

Слово надається народному депутату України Люботі Дмитру Валерійовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 10:35:59 ЛЮБОТА Д.В. Прошу передати слово Марії Мезенцевій. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Марія Сергіївна Мезенцева, будь ласка. Доброго євроінтеграційного ранку, шановні колеги! Сьогодні черговий історичний момент для нашої країни сім років дуже плідної роботи, яка стосувалася авіаційного безвізу, якщо говорити дуже спрощено. Але ми сьогодні говоримо не тільки про цивільну безпеку, цивільні перевезення, а також і вантажні, і поштові. Ми стаємо в ряд країн, таких як Західні Балкани, Грузія, Молдова, Ізраїль, Йорданія, Марокко, які вже мають цю угоду. Ми говоримо про безпеку авіаційних перевезень, Дякую. всі ці маршрути вже дуже давно, ми говоримо про відкритий і безпечний ринок перевезень, тоді, коли ваш рейс скасовується і ви отримаєте не просто компенсацію, якусь воду і бутербродик, а насправді компенсацію а насправді компенсацію ваших витрат. І наша безпека, і безпека цивільних авіаперевезень є першочерговими. Це доводять навіть ті умови війни, в яких все одно працює українська авіація і забезпечує умови безпечних перевезень. Я також хочу зазначити, що дана угода впливатиме і на покращення екологічного спектру нашої роботи. Ми беремо на себе величезну відповідальність для того, щоб ставати більш екологічно відповідальними. Права українських споживачів стають на першому місці, і ми далі євроінтегруємося. Я хочу подякувати всім колегам, які працювали над цим більше семи років, профільним євроінтеграційним комітетам, Комітету з транспорту, а також міністерствам. Сьогодні історична подія. Шановні колеги, голосуємо "за" і хочемо побачити конституційну більшість на табло. Дякую, пане…

Фракція "Батьківщина" завжди та послідовно рухалась в напрямку євроінтеграції. Конституцією передбачено наш шлях до НАТО, а також є прагнення українського народу, і це доведено, єднатися з європейською родиною. Ми будемо підтримувати цей законопроект. Але прагнення до руху до Європи – це гарно, а ще треба реалізувати відповідність наших кроків європейському ставленню, ставленню до людей, до власного бізнесу. У нас дещо є якийсь когнітивний дисонанс того, що відбувається на вулиці і сьогодні у Верховній Раді. Чомусь за ці 30 хвилин, коли працює Верховна Рада, жодного слова не пролунало про людей, які зараз стоять на вулиці. Вони прагнуть, щоб ми звернули до них увагу і зробили все, що обіцяли для ФОПів. Чому ми не співпрацюємо з власним бізнесом? До нас завітають багато делегацій з Європи, давайте подивимось на їх опит, що вони зробили для власного бізнесу. Вони не підвищують податки, а зменшують їх, наприклад, у Польщі на газ з 23 відсотків ПДВ вони знизили до нуля. І це підтримка для бізнесу. Що будуть робити аграрії через два місяці, за який кошт вони посіються, як працювати ФОПам? У нас закриваються цілі галузі економічні, а ми не звертаємо на це уваги. Прикро, шановні друзі, прикро, що ми займаємося всім чим завгодно, але не… Прошу передати слово Іванні Орестівні Климпуш-Цинцадзе. Дякую. як "Європейська солідарність" абсолютно підтримуємо ратифікацію Угоди про спільний авіаційний простір, так званої Угоди про "відкрите небо". Ви знаєте, що вільне пересування людей – це є одна із засадничих свобод, якими користуються європейські громадяни. І очевидно, після безвізу це наступний крок для нас з розширення і можливості розширення для наших громадян свободи пересування шляхом спрощення авіаперевезень. Але, колеги, ратифікації цієї угоди буде точно недостатньо для того, щоб вона ефективно працювала. Тому що, поки європейські авіакомпанії не будуть переконані у якості якості і справедливості, і верховенстві права, і якості і справедливості наших судів, нашої антикорупційної інфраструктури, до того часу ця Угода про "відкрите небо" повноцінно не запрацює. А тому досить рано ще вішати на груди медальку про "відкрите небо", треба зробити величезну кількість домашньої роботи. І можна, колеги, наприклад, розпочати з з того, щоб нарешті завершити, адекватно завершити конкурси на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб нарешті не приховано, не в закритому режимі приймати рішення про якусь конкурсну недолугу комісію про обрання керівника НАБУ, щоб в цьому залі, наприклад, нарешті винести рішення про закриття, невідкладний законопроект від Президента, про закриття ОАСК. Я думаю, всі ці речі допоможуть тому, щоб ринок перевезень працював і щоб над догоду Коломойському чи комусь іншому завтра не закрили маршрути для якихось європейських компаній. Дякую.

рівно тиждень тому завершилася вже в Берліні друга зустріч радників керівників держав Нормандської четвірки. На жаль, ми знову не побачили комюніке, але ми почули, що врешті-решт розпочнеться діалог щодо розгляду політичної частини у Тристоронній контактній групі. А це певна надія. Надія на те, що на березневій зустрічі радників керівників чотирьох держав-членів Нормандського формату все ж таки ми побачимо якесь підсумкове комюніке, яке стане дорожньою картою. Наша фракція ще у 2019 році в перший день роботи Верховної Ради України зареєструвала проект Постанови 1120, у 2021 році зареєструвала ще один проект Постанови 5647, суть яких - про невідкладні заходи за припинення бойових дій та відновлення миру, імплементації Мінських угод. Іншого шляху немає. Сьогодні ми абсолютно переконані, що в умовах, особливо після дуже непростого для нас голосування в Державній Думі, ми маємо активізувати парламентські майданчики між парламентами нормандського… країн Нормандського формату заради демонстрації бажання реалізувати Мінські угоди і прийняти ті закони, які ними передбачені. Українці на Донбасі мають знати, як завершиться цей конфлікт, і тоді повернеться мир. Дякую за увагу. Шановні колеги, будь ласка, Клименко Юлія Леонідівна. Після цього Шахов. Хтось ще буде? Після цього голосуємо. Будь ласка, Юлія Леонідівна. Ю.Л. Колеги, вітаю вас! Я хочу звернути увагу, безумовно, ми будемо підтримувати ратифікацію цієї угоди і вітаємо її, тому що ми довго чекали "відкрите небо". Дочекались. Треба багато ще зробити, як правильно сказала моя колега, для того щоб воно реально почало працювати. Але хочу звернути вашу увагу, що у нас може повторитися ситуація, яка у нас повторилася цього тижня, коли фактично через страхові ризики нам перекрили можливість, багатьом компаніям, страхуватись і відповідно літати і здійснювати перевезення в Україну. Тому для того, щоб наступного разу такого не було, і для того, щоб ми могли протистояти російській гібридній агресії, в тому числі на міжнародному рівні, звертаю увагу і рахуйте це як офіційний запит до Кабінету Міністрів, нам потрібно надати нашого

Дякую. Будь ласка, Шахов Сергій. І після цього переходимо до голосування. 10:46:34 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, безумовно, Україні потрібне сьогодні "відкрите небо", але без війни, головне – мирне небо. А тепер давайте спустимося повністю на землю і подивимося, що робиться в транспорті, за який платить сьогодні кожний пенсіонер шалені кошти. Постійно підвищується ціна на проїзд в електротранспорті через що? Через те, що сьогодні безглузда політика Кабміну. З чого складається сьогодні ціна на проїзд? Через пальне. Подивіться на заправках, яка ціна сьогодні на бензин, на сьогодні солярку і так далі. Навіть перевищала європейські ціни. А ми живемо в Україні за українськими цінами, і про це треба дбати. Давайте звернемося знову таки до Кабміну, щоб вони вирішували це… Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення. Переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця, тому що це справді історичне голосування за ратифікацію такої важливої угоди. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в цілому проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір (реєстраційний номер проекту 0144). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-311 Рішення прийнято. Вітаю, колеги, це справді історичне рішення. Шановні колеги, була проведена консультація з лідерами фракцій і груп наступний проект 7062, щоб ми не витрачали час, проголосувати без обговорення. Готові? Шановні колеги, тоді я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про реалізацію окремих положень Закону України "Про статус народного депутата України" (реєстраційний номер проекту 7062). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати.

За-305 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Йдемо далі, наступний... Будь ласка, Кожем'якін з процедури, одна хвилина. Доброго дня! Руслан Олексійович, дякую вам за надану можливість сказати про дуже важливу річ. Ви знаєте, що зараз, в ці хвилини, в Пекіні проходить Олімпіада, Олімпіада, на якій збірна України, вона сьогодні бореться як може, вона робить все для того, щоби всі ми пишалися нашими спортсменами, щоб ми бачили український прапор, вони дають відсіч журналістам ворогів, які їх там Але я хочу привітати сьогодні, попросити зал, нашого Олександра Абраменка, який приніс нашій країні медаль, оплесками і достойно.

Дякую. Шановні колеги, йдемо далі. Це, ну, це слушне зауваження, це дуже правильно, ми маємо підтримувати наш спорт, наших... наш спорт високих досягнень. Нестор Іванович, ви з процедури? Одна хвилина з процедури. Нестор Іванович, будь ласка. 10:51:22 ШУФРИЧ Н.І. Шановні колеги, тільки що був проголосований Закон "Про статус народного депутата України". Я прошу всіх колег подивитися посвідчення наших помічників. Їхні повноваження до жовтня 2024 року, але наші повноваження дев'ятого скликання згідно Конституції закінчаться в 2023 році. Тому, шановні колеги, прошу вас врегулювати це питання згідно із Конституцією. І не мрійте окремим тут сидіти до 2024 року, 2023 рік – шлагбаум для більшості в цьому залі. Дякую за увагу. тому я просив би на наступний раз давайте все-таки бути довірливими один до одного, тому що, коли ви піднімаєте руку і просите з процедури, я даю вам з процедури, а ви, виявляється, не зовсім з процедури. довіряти один одному, тому що довіра, це те, що скріплює зал набагато більше ніж будь-що, що б то було інше. Я вам дуже дякую за розуміння. Шановні колеги, ми переходимо до наступного питання, проект Постанови про звільнення Сенниченка Д.В. з посади Голови Фонду державного майна України (реєстраційний номер проекту 6557). Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-242 Рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую до слова голову підкомітету Комітету з питань економічного розвитку Мовчана Олексія Васильовича. Будь ласка, Олексій Васильович. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати, Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 27 січня 2022 року, за дорученням Голови Верховної Ради Стефанчука Руслана Олексійовича, розглянув заяву Голови Фонду державного майна України Сенниченка Дмитра Володимировича про звільнення з займаної посади за власним бажанням. керуючись положенням пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, народні депутати України члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України звільнити Сенниченка Дмитра Володимировича з займаної посади Голови Фонду державного майна України. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати це питання чи можемо проголосувати? Голосуємо, не треба? Будемо обговорювати? Дивіться всі – ні. Добре, тоді прошу записатися: два – за, два – проти. Дві фракції вимагають обговорення. Я не можу заперечити. Будь ласка.

Соболєв, "Батьківщина". Наша фракція минулого разу, коли це питання вносилося в зал, не голосувала, і нам сьогодні не зрозуміло, як ми можемо розглядати кадрове питання за відсутності того, кого ми розглядаємо. Ми б хотіли почути повноцінний звіт Фонду державного майна, і не лише виключно по цифрах, скільки чого розпродано, а по тому, яким чином відбувається управління державною власністю відповідно до Закону про Фонд державного майна. Це було ключове питання, коли відбувалося призначення пана Дмитра на цю посаду. Саме тому, враховуючи, що ми не маємо взагалі Дмитра Сенниченка зараз в залі, його звіту, незрозумілі причини цього, фракція не буде голосувати за цю пропозицію, і ми просимо зараз перервати цей розгляд, запросити пана Дмитра до зали сесійної, послухати, в чому причини, які проблеми в роботі Фонду державного майна. Можливо, треба вносити зміни у відповідне законодавство, зміни в бюджетні так звані надходження, які очікувалися від продажу, розпродажу державного майна, зрозуміти ситуацію з оцінкою. Я вважаю, що в такий спосіб ухвалювати таке рішення, без присутності особи, без повноцінного звіту, без аналізу, який повинен бути доданий народним депутатам, не можна. Тому фракція "Батьківщина" за це голосувати не буде. Дякую.

Чорноморов Артем, 131 округ, об'єднаний Вознесенський район. Шановні колеги, вже не перший раз я звертаюся до вас з проханням все ж таки підтримати і задовольнити пана Сенниченка в його волевиявленні, і звільнити, так би мовити, з посади очільника Держфондмайна. В свою чергу хотів би зазначити, що аграрний комітет уже визначився з цією позицією ще у вересні місяці і виніс свій вирок, а саме дав незадовільну оцінку роботи пану Сенниченку, оскільки було порушено дуже багато, багато проблемних питань з державними підприємствами, які мають землі с/г призначення. Особливо це стосується в моїй рідній Миколаївській області, де досі очільники, яких він призначив, грабують два підприємства – "Виноградну долину" та "Степове". Шановні народні депутати, колеги, я все ж таки закликаю вас зробити рішучий, але правильний вибір і натиснути зелену кнопку, і відпустити людину на заслужений відпочинок. А куди він поїде відпочивати – уже нехай вирішують правоохоронні органи. Щиро вам вдячний за те, що вислухали. Дякую.

Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України! Ну, насильно мил не будешь, ми це розуміємо, людина написала заяву, і депутатська група "Партія "За майбутнє" буде голосувати і підтримувати дану постанову. Але, шановні народні депутати, ми вкотре закликаємо вас, щоб парламент був парламентом. І перед тим, як ми голосуємо за звільнення будь-якого чиновника, ми хочемо і ми повинні чути звіт про його діяльність. Де звіт цієї людини? При попередньому голосуванні він принаймні був у сесійній залі, зараз його немає. Чому ми вкотре показуємо, що з українським парламентом не треба рахуватись? Ми розуміємо, що хтось десь вирішує: цього звільнити, цього не звільнити. Але все ж таки ми тут натискаємо зелені або жовті, або червоні кнопки. Тому вкотре ми як депутати депутатської групи "Партія "За майбутнє" закликаємо і звертаємось до наших колег, до монокоаліції: покажіть, що ви все ж таки парламентарі, вимагайте, щоб принаймні перед вами звітувались. І після цього виносили подібні постанови до сесійної зали. Дякуємо і голосуємо "за".

Шановні друзі, людина написала заяву, хоче йти. Достатньо мужній крок. Ось у Президента Зеленського не вистачає мужності написати заяву та піти, а у Сенниченка вистачило. Тому можна це підтримати. Але я думаю, що користуючись цією можливістю, ми маємо підняти питання, а як використовується державне майно в Україні. Чому такі державні компанії, як "Центренерго", фактично віддані друзям Зеленського, Ігорю Валерійовичу? Чому сьогодні о 12:30 буде засідання Наглядової ради і акціонерів Укрнафти, яку хочуть поділити так: мені – вершки, тебе – корешки, як завжди? І ми розуміємо, хто буде тут знову ображений. Тому що Ігоря Валерійовича образити не можна, у нього і день народження нещодавно був, і в Буковелі разом каталися, зустрічалися. А держава – то таке, держава, вона потерпить, і люди потерплять. І ми бачимо таке відношення. Кому віддати мільярди кубометрів газу? Знову бачимо тих самих. Бо всі ці друзі Зеленського, які обсіли державні підприємства, які обсіли державні монополії, які ведуть себе там, як хазяї життя, хоча йшли і називали себе зовсім інакше… Оце питання. Що відбувається сьогодні з державним майном? Чому державне майно України стало фактично або майном Бєніним, або майном "Зе", або ще когось? Так не має бути. І дуже хотілося б почути, як працювалося пану Сенниченку, які вказівки він отримував, що відбувалося в той час, коли він був головою Фонду державного майна. Державне майно України має працювати на народ України, а не на окремих його представників, які назвали себе слугами, а ведуть як господарі. ласка, Железняк Ярослав Іванович, потім Скорик Микола Леонідович, після цього Шахов. І переходимо до голосування. 11:02:02 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, добре, що кріпацтво відмінили. Якщо людина хоче піти добровільно вже другий раз зі своєї посади, я думаю, що варто підтримувати. Я пам'ятаю, коли Дмитра Сенниченка тут призначали, тоді з цієї самої трибуни я вимагав від нього, щоб майданчики, які заробляли мільярди грошей, корупційних грошей з наших громадян, які кришувалися деякими тут мажоритарниками, були скасовані. І Дмитро це відверто зробив. І дякуємо йому за це. У нас велика кількість питань до управління державними підприємствами. Як зараз відбуваються торги з ОПЗ? Як відбувається питання Центренерго і таке інше? Але якщо Дмитро прийняв рішення покинути цю посаду, і, чесно говорячи, дуже погано, напевно, це було таке рішення, яке йому далося важко, то це треба підтримати. Я дуже сподіваюся, що його наступник розбереться, що робити з тими державними підприємствами, які зараз стали фактично джерелом корупції. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Скорик Микола Леонідович, потім Шахов, і потім переходимо до голосування. Скорик, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Шановні колеги, чесно кажучи, дуже дивно на це дивитися, що немає кандидата, якого збираються звільнити. Минулого разу, коли його не звільнили, він ходив по кулуарам Верховної Ради, роздавав інтерв'ю і просив його звільнити. Що зараз йому заважає прийти до сесійної зали і дати звіт про те, що відбувалося в Фонді державного майна на протязі його керівництва? Я вам нагадаю, що вперше в історії Верховної Ради, в історії незалежної України, в цій каденції відмінена Контрольна комісія з питань приватизації і в парламентсько-президентській республіці Верховна Рада позбавлена контрольної функції з питань приватизації. Ми абсолютно не знаємо, що відбувається з цього приводу на протязі майже трьох років. Повинен бути звіт для того, щоб дійсно приймати рішення про те, хто буде далі керувати Фондом державного майна, що буде відбуватися державною власністю, що з нею відбувалося на протязі трьох років. Суспільство і Верховна Рада про це повинна знати, і контрольна функція Верховної Ради в парламентсько-президентській державі має бути. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, Сергій Шахов. І переходимо до голосування. 11:04:21 ШАХОВ С.В. Шановні колеги, державне майно – це майно українського народу. І український народ хоче чути звіт керівника держмайна. Якщо не прийшов керівник держмайна, то нам треба негайно зробити тимчасову слідчу комісію і провести аудит всього, що було перепродано, і за які гроші, і чому саме він не йде з цієї посади, може, хтось вимагав щось продати подешевше, а він не захотів почути правду. І друге. Держрезерв, який сьогодні пустий. За рахунок держрезерву повинно бути регулювання цін на продукти харчування. Ціни за півтора місяці злетіли на 15 Хто буде відповідати за те, що сьогодні бабуся або дідусь, який воював за нас за всіх, не може купити собі булку хліба, в три рази подорожчав хліб, цукор в три… Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займіть свої місця. Шановні колеги, обговорення завершено. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови (реєстраційний номер 6557) про звільнення Сенниченка Дмитра Володимировича з посади Голови Фонду державного майна України. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-318 Рішення прийнято. Завершили це питання. Секундочку, перед календарним планом… Надійшла заява від двох політичних фракцій, "Батьківщина" і "За майбутнє"

Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу, що в той час, коли тут кадрові питання вирішуються, інші непогані лобістські речі, під Верховною Радою стоять тисячі малих підприємців. Я можу сказати, що проти них закон в Україні не діє, тому що їм навіть не дали озвучку сьогодні поставити всупереч закону, хоча вони заздалегідь попередили. Їх не допускають ні до органів влади, ні до парламенту, ні в приміщення Верховної Ради, з ними ніхто не веде дискусії. Тисячі людей, у нас йде війна з Україною ззовні, а з середнім класом… йде війна проти середнього класу в Україні. І хочу вам сказати, що ми ніяк не могли зрозуміти, чому так наполегливо нищать середній клас. І ми знайшли на базі нашого розслідування дві серйозні причини. Перше. Керівник комітету, який знищує сьогодні підприємництво, бізнес, малих підприємців, багато років працював у людини, яка має безпосереднє відношення до російських спецслужб, помічником. Це означає, що це може бути просто спецоперація проти України, проти наших малих підприємців, проти нашого життя. А друге, що ми встановили, вдається тепер, що є монополіст, який виробляє всі необхідні прилади, забезпечує програмним забезпеченням для того, щоб вести електронний облік. Це монополіст, який також має повністю російське коріння. Для того, щоб ви відчули, чому така боротьба йде, саме ця монополія і здирання з людей, з малих підприємців, цих грошей приводить до того, що збагачення цієї проросійської структури, яка називається "Сатурн", десь приблизно в рік 4 мільярди гривень, 4 мільярди гривень, які будуть зняті з малих підприємців. І, більше того, немає ніякої альтернативи, застосували абсолютну монополію. Сказали, є безкоштовне програмне забезпечення. Але так сталося, що воно не працює, і людям треба купувати все це. Сьогодні йде знищення по суті середнього класу, порушені кримінальні справи проти їх лідерів Кадури Володимира і Адамусика Вадима. Порушені кримінальні справи за право протестувати. Ми вимагаємо негайно прийняти делегацію малих підприємців і заслухати лідерам фракцій і головам комітетів. Прийняти відповідний Закон 5866-1, закрити кримінальні справи і припинити знищувати середній клас, а це значить знищувати Україну. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного - це законопроект 7060. Це проект Постанови про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Шановні колеги, я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-212 Рішення прийнято. Я запрошую до доповіді автора постанови народного депутата України Давида Георгійовича Арахамію. 11:10:51

наші виборці зараз все ж таки нервують і чекають від парламенту прийняття рішень. Тому я пропоную зміни до календарного графіку. Працювати наступний тиждень в сесійній залі, у нас є багато законів, які треба приймати. І прошу вас підтримати цю постанову. Ми дамо конкретний сигнал, що ніхто ніхто нікуди не їде, не буде ніяких спекуляцій, що хтось виїжджає за кордон і таке інше. Тому прошу вас підтримати цю постанову. Дякую. Дякую, Давид Георгійович. Я запрошую до слова співдоповідача – голову Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченка Сергія Віталійовича. Будь ласка. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови (реєстраційний номер 7060) про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України скликання, внесений народними депутатами Арахамією, Мотовиловцем. Які, власне, пропонуються зміни в роботі парламенту у лютому-березні цього року? А саме передбачені тиждень з 21 по 25 лютого для роботи депутатів в режимі пленарних засідань парламенту, а тиждень з 28 лютого до 4 березня для роботи народних депутатів з виборцями. У підсумку розгляду цього питання регламентний комітет ухвалив відповідний висновок і рекомендує Верховній Раді розглянути цей проект Постанови реєстраційний номер 7060 та прийняти його в цілому. Просимо підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорити це питання? Прошу записатися: два – за, два – проти.

Наша депутатська група готова позитивно розглянути зміни до календарного плану, але ми звертаємо увагу на низку законопроектів, які потребують першочергового порядку денного включення і розгляду в цьому сесійному залі.

який ми запрошуємо представників монобільшості, профільного комітету, а також Міністерство фінансів, Міністерство економіки і так далі. Тому наша депутатська група "За майбутнє" наполягає невідкладно розглянути це питання на профільному комітеті, включити його в наступний пленарний тиждень для розгляду і прийняття позитивного рішення. Дякую.

Роман Лозинський, Львівщина. Шановні колеги, немає інших варіантів у парламенту, щоб працювати. Треба зробити всі відповідні кроки і рішення, аби народні депутати були на місцях в Києві, могли оперативно реагувати. Тому наступний тиждень точно ми готові підтримати працювати в пленарному режимі, у нас є конкретні пропозиції по законопроектах. Але, крім цього, я хотів би сказати про березень. Пане Голово,

і наступний тиждень, і в березні тиждень пленарний, у нас лише один тиждень голосувань передбачений. Прошу цю пропозицію теж врахувати в наступних рішеннях. А що стосується законопроектів 6566, військовий збір, суспільство підтримує, це необхідний крок, і саме питання військові, питання наших Збройних Сил мають підніматися першочергово і наступного тижня, і цього тижня, і всі найближчі пленарні тижні в Києві. 5066: плюс 5 відсотків ПДФО для громад, законопроект Галини Васильченко. Це теж надзвичайно важливо, бо видатки тероборони падають на плечі громад: приміщення, засоби й інші важливі питання розгортання тероборони в громадах. Наш пріоритет – 7012: 9 мільярдів на армію. І багато інших законопроектів. Пане Голово, я переконаний, нам є які законопроекти розглядати з усіх галузей, але в першу чергу військово-оборонного комплексу. з об'єднанням "Справедливість", фракцією "Голос" готові працювати в парламенті, бути тут. Тому, пане Голово, готові підтримувати. Але наголошую на тому, що порядок денний має бути не пустий. Порядок денний не має бути про будь-що, порядок денний першочергово має бути військово-оборонний. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України Кабаченку Володимиру Вікторовичу, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Михайло Михайлович Цимбалюк, будь ласка. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановна президія, шановні народні депутати, "Батьківщина" підтримує проект даної постанови. Ми за те, щоб парламент працював в режимі роботи в сесійній залі і ухвалював законопроекти. Ми були за це ще минулого тижня. Але гляньте на формування порядку денного: майже 50 законопроектів, які пропонувала "Батьківщина", не включені в порядок денний на цю сесію. А це законопроекти, які стосуються національної безпеки й оборони, питання, які стосуються захисту населення під час пандемії коронавірусу, це законопроекти, які стосуються підвищення соціального захисту військовослужбовців і всіх категорій громадян. До речі, законопроект 2141 лежить у Комітеті національної безпеки з грудня 2020 року до другого читання. Триста голосів і більше ми дали тоді спільно, колеги, за що дякуємо. Військовослужбовці Збройних Сил України і інших структур чекають на цей законопроект. Давайте включимо його в наступний тиждень для того, щоб порядок денний формувався з тих важливих питань, які турбують українське суспільство. Давайте нарешті включимо ті законопроекти, що стосуються людей, які сьогодні під парламентом, так звані фопівські законопроекти. Це справді нагально. Давайте включимо законопроект, що стосується зняття ПДВ на продукти сільськогосподарського виробництва, те, що сьогодні чекають наші громадяни. Давайте розглянемо законопроекти стосовно комунальних платежів і ціни на газ для населення. Команда "Батьківщини" також запропонувала шлях вирішення, що газ українського добування має піти для населення. Через це ці питання турбують всіх. Зарплата, заборгованість по шахтарях, шахтарські колективи чекають, щоб

Звичайно, ми підтримуємо те, що треба працювати. Давайте працювати наступний тиждень хоча б для однієї цілі – нарешті виконати ту обіцянку, яку стільки разів дали військовослужбовцям, збільшити їхнє грошове забезпечення з 1 березня. Але ж ми до сих пір не маємо відповідного проекту закону, розглянутого у Верховній Раді. А це означає, що це знову буде знущання над нашими захисниками. То давайте працювати. Але в мене питання, кажуть, виборці нервуються. А чому ви не хвилювалися, що виборці нервуються два місяці? Коли з середини грудня до середини лютого парламент засідав п'ять пленарних днів за два місяці, коли весь світ збирався про Україну, крім одного парламенту в світі: Верховної Ради України. Ну, це ж просто неймовірно! І сьогодні, коли ми кажемо, що будемо працювати, ми хочемо побачити, щоб це були не пусті закони, не просто ратифікації, нотаріат і "єБабуся". Це мають бути конкретні речі: про збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, про збільшення державного оборонного замовлення, як це запропонувала фракція "Європейської солідарності", додати 50 мільярдів гривень на українське військо. Законопроекти для ФОПів, стоять люди на вулиці зараз знову, чому ви не хочете їх почути? Тих людей, які нічого не просять від держави, просять тільки одне: не чіпайте нас, дайте нам спокійно працювати. Давайте розглядати такі законопроекти, а не просто робити пустий тиждень, або, ще гірше, коли ви повносите в нього законопроекти про знищення вітчизняного газовидобування, про якісь свої "хотєлки" і розподіл грошей, як ви це любите. Тому працюємо, але працюємо відповідально, відповідально для України в такий складний час. Кулініч підняв руку. А, він передає вам? Після цього Папієв Михайло Миколайович і після цього переходимо до голосування. Олег Іванович Кулініч, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Депутатська група "Довіра" буде підтримувати проект даної постанови. Ми вважаємо, що це правильно, ми підтримаємо наших колег, що парламент в такі складні часи повинен працювати і цей, і наступний тиждень в пленарному режимі. Ми повинні дати чіткий сигнал суспільству, що парламент працює, приймаються необхідні законопроекти, і це дуже правильно. Що стосується взагалі календарного плану: роботи з виборцями, роботи в комітетах, - то немає ніякої проблеми, при необхідності, коли депутати працюють в округах, зібратися на позачергове засідання і проголосувати ті необхідні речі, які будуть важливі, якщо це буде в цьому необхідність для нашої країни. Тому ми підтримуємо, абсолютно нічого не змінюється, і кількість пленарних днів, вона залишається на цій сесії та, яка і була до цього. Підтримуємо даний проект постанови. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Папієв Михайло Миколайович, потім ще Ковальчук Олександр Володимирович. І переходимо до голосування. Дякую. Шановні колеги, ви гарно говорите, але правда полягає в наступному. Вчора на засіданні комітету я запропонував, щоб порядок денний наступного тижня був сформований із врахуванням пропозицій фракцій пропорційно чисельності фракцій, усі члени комітету, крім членів комітету від "Слуги народу", проголосували за підтримку моєї пропозиції. Тому давайте будемо чесними, і звертаюся до Голови Верховної Ради України:

пропорційно чисельності фракцій із врахуванням пропозицій фракцій, щоб там були закони, які стосуються людей в першу чергу, їхньої підтримки, і ФОПів. Олександр Ковальчук, Рівненщина. формує і несе відповідальність за бюджет і за витрати, які сьогодні потрібно забезпечити нашій політичній силі, для територіальної оборони, для Збройних Сил. І я хочу наголосити, що саме наша політична сила, як говорив голова нашої фракції Давид Арахамія, ініціює продовження роботи парламенту ще на один тиждень. І, саме головне, я хочу подякувати Голові Верховної Ради, президії Верховної Ради за те, що дають можливість виступати з цієї великої трибуни в цей складний час представникам Європейського Союзу, як це було вчора, як це було сьогодні, виступав представник Великої Британії. І я дуже сподіваюся, що впродовж цього і наступного тижня ми будемо мати ще більше виступаючих, які підтримують нас, Україну і українців в цей складний… Шановні колеги, ми обговорили це питання. Дякую за конструктив. Переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому проект Постанови про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (реєстраційний номер проекту 7060). Шановні колеги, готові голосувати?

За-320 Рішення прийнято. Вітаю, колеги! Це чудове прагнення голосувати. В мене заява від двох політичних фракцій і груп: від депутатської групи "Довіра", депутатської фракції "Голос" про перерву із заміною на виступ. І я надаю слово… Чотири доповідачі, ну, якось ви будете ділитися, Лозинський, Княжицький, Бакунець і Савчук. Будь ласка. Вони виходять разом, беруть 3 хвилини, вони вже самі ділять свій час. Будь ласка. дорогий український християнський народе! Сьогодні, 17 лютого, відзначаємо 130 років від дня народження провідного діяча Української греко-католицької церкви, котрий керував нею в часи лихоліть ХХ століття. Йосип Сліпий 18 років провів заслання у Сибіру, у в'язниці, йому ламали руки, йому ламали ноги за те, що він просто вірив у Бога. "Крізь терни до зірок" – його життєве кредо. Тому я вважаю, для того, щоб ми були міцною нацією, церква і держава мають бути разом і разом молитися за мир і спокій в Україні. Нам треба пам'ятати і розуміти, що постаті в українській історії – це про нашу боротьбу за сенси. Якби тоталітарний режим не наставляв на кожній вулиці і на кожному розі свої пам'ятники, руйнувавши наші, перейменовував свої назви, забираючи наші історичні, я думаю, це показник для всіх, чому це відбувалося. Нам важливо пам'ятати цих постатей і шанувати цих постатей. Йосип Сліпий, крім його церковного і релігійного чину, також як ректор богословської академії нагадує нам всім про важливість освіти в нашому світі і в нашій країні. В час, коли російська армія стоїть коло наших кордонів, приклад Йосипа Сліпого і багатьох інших українських подвижників має надихати нас на сміливість. Його ламали в таборах, йому пропонували домовитися, йому обіцяли звільнення, він стояв до останнього. Він створив потім у Римі Український католицький університет. До цього очолював у Львові Богословську академію. Став засновником української освіти. Боровся за незалежність Української Церкви. Шануймо гідних постатей нашої історії і нашого народу. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! 11:29:14 ЦИМБАЛЮК М.М. Благословенна теребовлянська земля дала світоча релігійного і культурного, справжнього великого українця - Йосипа Сліпого. Його заповіт, він і сьогодні актуальний. Будь ласка, знайдіть час і почитайте. Там продемонстровано, що неважливо, хто де народився, а важливо, як ми любимо Україну: своєю тихою молитвою і невтомною працею. Слава Йосипу Сліпому! І слава Україні! Героям слава! Дякую, шановні колеги. Йдемо далі. Добрий день, Руслане Олексійовичу! Добрий день, шановні колеги! У нас була зареєстрована постанова раніше, до 7060 була Постанова 7050, яка пропонувала провести наступні три пленарні тижні. Ми достатньо багато як Верховна Рада відпочивали і під час новорічних канікул, минулий тиждень у нас був в так званій роботі в комітетах. І на нараді в суботу ми з вами також погоджували, Руслане Олексійовичу, те, що будемо працювати в режимі онлайн і в постійному режимі, щоденному. Тому я хотів би попросити вас виконати обов'язок, дати доручення комітету та також розглянути на цьому тижні пропозицію 7050, яка була зареєстрована "Розумною політикою", трьох тижнів пленарної роботи Верховної Ради України. Якщо ми дійсно хочемо попрацювати над важливими законами, які є: про бюджет, про оборону, про соціальний захист населення. Це точно те, що потребує держава. А все ж таки не настільки принципові ратифікації. Дякую. Шановні колеги, наступне питання. 6306 - це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги (це повторне перше читання). Шановні колеги, будь ласка, я прошу, займіть свої місця. Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-220 Рішення прийнято. Я запрошую до слова (я так розумію, від авторів і від комітету, Михайле Борисовичу, так?) голову Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцького Михайла Борисовича. 4 хвилин, будь ласка, як від авторів, так і від комітету. Будь ласка, Михайле Борисовичу. Шановний голово, шановні колеги! Представлений на розгляд проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги (реєстраційний номер 6306) було доопрацьовано на виконання Постанови Верховної Ради України від 15 грудня 21-го року. Він спрямований на підвищення ефективності діяльності Національної служби здоров'я як єдиного державного закупівельника медичних послуг, поліпшення медичного обслуговування населення, а також виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 21-го року "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою", введеного в дію Указом Президента України № 369/2021. Законопроектом пропонується удосконалити механізм проведення моніторингу, дотримування надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування, врегулювати питання забезпечення розвитку екстреної системи охорони здоров'я, запровадити кластерний принцип організації госпітальних округів, об'єднати вторинну та третинну медичну допомоги в один вид – спеціалізована медична допомога, що відповідає міжнародним підходам, врегульовує питання підвищення зарплат нашим лікарям і нашим медичним сестрам. Головне науково-експертне управління у своєму висновку висловлює зауваження до даного законопроекту, які можуть бути враховані при підготовці законопроекту до другого читання. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону реєстраційний номер 6306 доопрацьований за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням необхідності внесення змін до інших статей законодавчих актів, до яких запропоновано зміни, та інших законів України, що не були предметом розгляду в першому читанні відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, а також скоротити наполовину строк подання суб'єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при підготовці цього законопроекту до другого читання відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Колеги, прошу підтримати позицію комітету. Дякую. Дякую, Михайло Борисович. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Запишіться: два – за, два – проти, будь ласка.

Слово надається народній депутатці України Клименко Юлії Леонідівні, фракція політичної партії "Голос". 11:34:58 КЛИМЕНКО Ю.Л. Прошу передати слово Ользі Стефанишиній, вона йде до трибуни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. Передаємо слово Ользі Стефанишиній і чекаємо її біля трибуни. Будь ласка, пані Ольго. Шановні колеги, наша медицина розвивається, але дуже повільно. нам потрібно кожного року вносити зміни в законодавство для того, щоб допомагати нашій медицині вдосконалюватися рік за роком. Цей законопроект про те, щоб покращити надання медичної допомоги пацієнтам, полегшити роботу наших лікарень і допомогти державі контролювати медичні послуги. В найпершу чергу і найважливіше, ми даємо можливість Національній службі здоров'я якісно моніторити послуги, які надаються пацієнтам. Це дуже важливо, оскільки таким чином ми дійсно покращимо медичну допомогу тим людям, які сьогодні приходять до лікарень. Ми впроваджуємо реєстр орфанних хворих. Це ті хворі, які мають рідкісні хвороби в Україні. Ви дуже багато про це говорите з трибуни, але ви знаєте, що в нас ці хворі взагалі ніяк не існують в реєстрі хворих? Ми робимо цим законом можливість, щоб уряд України враховував цих хворих, закладав на них відповідні бюджети і щоб вся ця система відслідковувалась в електронній системі медичної допомоги. Ми покращуємо положення про паліативну допомогу для пацієнтів. Це ті люди, які вже знаходяться при смерті, але нам потрібно надавати їм якісні послуги для того, щоб люди гідно могли до кінця свого життя дожити. І також ми робимо прозорою роботу Національної служби здоров'я і посилюємо можливості громадськості контролювати відбір керівних посад на цю службу. Я дуже прошу підтримати цей проект закону. Минулого разу нам не вистачило чотири голоси. Колеги, будь ласка, зберіться, натисніть зелену кнопку. Це дуже важливий, повірте, законопроект. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України Кицаку Богдану Вікторовичу, фракція політичної партії "Слуга народу", будь ласка. 11:37:27 КИЦАК Б.В. Прошу передати слово Ладі Булах. ГОЛОВУЮЧИЙ. Лада Булах, будь ласка.

після запальних таких істерик від представниць опозиції і їхніх міфів про цей законопроект, на жаль, нам не вистачило декількох голосів, і ми сьогодні знову в повторному першому читанні. Хочу сказати про те, що цей законопроект дуже комплексний, він змінює низку законів України. Ми хочемо підвищити заробітну плату нашим лікарям і медичним сестрам. Ми маємо це зробити не тільки нашими бажаннями, а і нашими змінами, наприклад, у Закон "Про оплату праці", в якому цей законопроект додає обов'язковий мінімум заробітної плати нашому лікарю і нашій медсестрі. Цей законопроект змінює наступні кроки медичної реформи: відміняє вторинку, третинку, нарешті запроваджує Паліативну допомогу сьогодні не може отримувати пацієнт різного віку з різними обмеженнями, з різними діагнозами, вона дуже застаріла і рудиментарна, тільки в останніх тижнях життя людина може отримувати і претендувати на паліативну допомогу. І ми це змінюємо, інтегруючи принципи і Європейського Союзу до прав людини отримувати паліативну допомогу, незважаючи незважаючи на те, який в тебе вік і який в тебе діагноз, і який в тебе, наприклад, больовий синдром. Якщо людина відчуває біль – це тортури. І цей законопроект обов'язково треба підтримати в першому читанні сьогодні.

Колеги, тут же ж не питання, скільки голосів не вистачило для прийняття попередній раз в залі за цей законопроект. Питання в тому, що сам законопроект був, напевно, далеко не готовий для того, щоби за нього проголосувало більше 226 і більше депутатів. питання в тому, що ми повинні розуміти, що дуже багато страхів було і, напевно, ще залишається для людей, простих громадян, які отримують медичні послуги, і для медиків. Наша депутатська група "Партія "За майбутнє" працювала над цим законопроектом, працювала з Міністерством профільним охорони здоров'я і з профільним комітетом. За нашими наполяганнями, хочу сказати, в чинному законодавстві залишиться норма, згідно якої порядок створення припинення ліквідації заходів охорони здоров'я визначається виключно законом, а не підзаконними актами виконавчої влади. Доопрацьований варіант передбачає запобіжники запровадження плати за всі медичні послуги для громадян. Уточнено, що плата можлива лише за послуги, що не покриваються програмою медичних гарантій і за окремі послуги, визначені урядом. Це дозволить значно знизити можливість самоуправства з боку окремих лікарень і Національної служби здоров'я України. Без сумніву, позитивним моментом є передбачення проектів, що за програмою медичних гарантій за рахунок коштів державного бюджету України також фінансується надання медичних виробів, а не лише медичних послуг і лікарських засобів, як зараз. Підняття зарплати лікарям до 20 тисяч відповідно так само унормовується цим законом. Хоча ми будемо наполягати в другому читанні, щоб відповідно зарплата лікарів не могла бути нижчою трьох мінімальних зарплат, а решта медичних працівників нижчою двох мінімальних зарплат. Я вважаю, що це має бути відображено в другому читанні цього закону. І не треба спішити скорочувати, подавати поправок до другого читання. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України Кулінічу Олегу Івановичу. Білозір Лариса. 11:41:47 БІЛОЗІР Л.М. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні українці, сьогодні на розгляді Верховної Ради знову законопроект, суть якого не відповідає його назві. Йдеться про доопрацьований 6306 щодо удосконалення надання медичної допомоги, я б назвала цей законопроект про погіршення доступу до медичної допомоги. Добре, що нам вистачило здорового глузду минулого разу цей законопроект не підтримати. Тому що те, що маскується… законопроект, це збільшення платних медичних послуг, співфінансування з кишень громадян, також скорочення кількості медзакладів та медиків. По-перше, хочу наголосити, замість того, щоб наближати медицину до людей, автори перетворюють медицину і охорону здоров'я на сферу для обраних. А чому? Бо, заклавши в бюджеті на охорону здоров'я лише половину коштів від потреби на гарантії, очевидно, хочуть взяти всі ці кошти, половину коштів з кишені пацієнтів. Хочу звернутися до монобільшості: що ви тоді тут взагалі робите як народні депутати, якщо ви виконали задачі Президента щодо формування страхової медицини? Натомість ви вносите законопроект, яким вводиться співоплата. Ніде в світі такого немає. І залазити в кишені наших громадян, і даємо право Кабміну визначати, кому жити, кому ні. Хтось з мажоритарників бачили ту кластеризацію? Та у вас на округах не залишиться жодної районної лікарні і вам люди це ніколи не простять. Цей закон передбачає скорочення медичних закладів, реорганізацію вторинки і третинки. Ви запитали в Департаменті охорони здоров'я, скільки їм коштуватиме ця реорганізація? У нас в Вінницькій області це мінімум 60 мільйонів гривень. Я ще раз вас закликаю не голосувати за цей законопроект, тому що під ширмою підвищення зарплат ми матимемо скорочення лікарень, відтік кадрів. І ще раз кажу, будь ласка,… Будь ласка, Герасимов Артур Володимирович. Шановні колеги, і після цього будемо приймати рішення… А, бачу, Юлія Володимирівна. І після цього будемо приймати рішення. Прошу, запросіть народних депутатів до зали. Артур Володимирович, Юлія Володимирівна, і потім голосуємо. Шановні колеги, цей законопроект має високі ризики розбалансування медичної допомоги через об'єднання вторинної, третинної медичної допомоги та введення нових норм, увага, без обґрунтування, без пояснень і без шляху цього вирішення. Знаєте, законопроекти мають не створювати проблеми, а їх вирішувати. Саме тому ми утримаємося під час цього голосування. якщо комусь, а точніше, українській владі нинішній, прийде в голову ідея в порушення закону, в порушення Регламенту запхати в цей закон нові антиконституційні статті, наприклад, про дистанційне голосування, то ми будемо категорично про ти цього і будемо закликати не підтримувати це. Тому що ми вважаємо, що дистанційне голосування – це дезертирство. Не хочете ходити до зали, а лежати по курортах з планшетами – не буде цього. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Юлії Володимирівні Тимошенко, будь ласка. Шановні колеги, одна хвилина всього у мене. Малувато, конечно. Хочу нагадати вам, що минулий раз саме "Слуга народу" провалили цей закон і зробили дуже правильно. Я хочу вам просто сказати декілька важливих речей. Є тільки три напрямки розвитку медицини: страхова медицина, платна медицина і по типу Семашка або Великої Британії безкоштовна. Дорогі друзі, наш шлях, який викладений у вашій програмі, "Слуга народу", і в програмі Президента – це страхова медицина. Якщо ви зараз приймете законопроект 6306, це платна медицина,

геноцид української нації. Якщо ви будете тиснути зелену кнопку, знайте, що з історії це не вимарати, це залишиться назавжди. Я закликаю вас проголосувати вас червоними кнопками "проти" і не нищити українців, не вбивати їх. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги (реєстраційний проекту 6306). Готові голосувати, колеги? Прошу голосувати.

За-241 Рішення прийнято. По фракціях покажіть. Шановні колеги, є ще пропозиція комітету скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання відповідно до частини другої статті 116. Шановні колеги, я ставлю цю пропозицію на голосування скоротити наполовину строки підготовки. Готові голосувати? Прошу голосувати.

Наступний законопроект, який ми розглядаємо, це законопроект 6508. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину (реєстраційний номер 6508). Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. За-241 Рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую до доповіді, 4 хвилини, від авторів і від комітету голову Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцького Михайла Борисовича.

Шановний Голово, шановні колеги, розробка проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину (реєстраційний номер 6508) обумовлено необхідністю покращення взаємодії органів державної влади в умовах глобальних викликів, пандемій та епідемій. З цією метою законопроектом запропоновано внести відповідні зміни до доповнення до статті 29 Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" та в статтю 4 Закону "Про Раду національної безпеки і оборони України", визначивши на рівні закону перелік обмежувальних заходів, що можуть тимчасово запроваджуватися на період встановлення карантину. Підтримуючи в цілому необхідність врегулювання питання щодо запровадження карантину, комітет вважає за доцільне виключити з тексту законопроекту положення, що стосуються розширення компетенції РНБО в частині погодження рішення Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, оскільки РНБО є координаційним органом та не наділена відповідальними власними повноваженнями щодо погодження рішень уряду, про це зазначає Головне науково-експертне управління. Крім того, необхідно визначити перехідний період для забезпечення безперебійного виконання заходів з протидії поширенню COVID-19, які на сьогодні вже встановлені. З огляду на зазначене, Комітет пропонує виключити абзац п'ятий пункту 1, а також пункту 2 розділу І з тексту законопроекту та доповнити "Прикінцеві положення" законопроекту новим пунктом 2 такого змісту: "Установити, що рішення Кабінету Міністрів про встановлення карантину та для запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, які були прийняті до набрання чинності цим законом, продовжують діяти до приведення їх у відповідність із цим законом, але не більше трьох місяців з дня набрання чинності цим законом". За результатами розгляду законопроекту реєстраційний номер 6508 комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу з урахуванням пропозицій комітету та необхідності внесення змін до інших структурних частин або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, а також скоротити наполовину строк подання суб'єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при підготовці цього законопроекту до другого читання відповідно до частини другої статті 116 Регламенту. Колеги, прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорити цей законопроект? Є, да? Чи, може, ми проголосуємо до 12-ї? Два – за, два – проти, будь ласка, запишіться: два – за, два – проти. Але якщо хтось запишеться і буде економити час, я буду дуже вдячний.

Колеги, закон дуже простий і маленький. Якщо ви його відкриєте, ви бачите, що головна зміна криється в статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Проблема подолання коронавірусу - це завдання не тільки нашого минулого, встановлення карантину є невід'ємним методом реагування держави і всіх органів виконавчої влади в подоланні цієї епідемії і Міністерство охорони здоров'я висунуло ініціативу зміни до цього Закону України. На сьогоднішній день будь-які обмеження конституційних прав і свобод громадянина України можуть бути тільки зазначені в Конституції України або в інших законах України. Тому ми запропонували в Законі України "Про захист населення від інфекційних хвороб" встановити не тільки процедуру встановлення карантину, а і конкретний перелік заходів, які може приймати уряд, Міністерство охорони здоров'я та інші органи виконавчої влади для того, щоб подолати цю епідемію в одній або в декількох областях України. До шести областей карантин встановлюється рішенням Міністерства охорони здоров'я, за поданням Міністерства охорони здоров'я урядом. Якщо кількість областей, де треба встановити карантин, більше шести, буде все ж таки встановлюватись з залученням РНБО. На сьогоднішній день така процедура відсутня, всі обмеження встановлюються підзаконними нормативними актами, і може бути дуже різною в різних областях, іноді навіть з перевищенням повноважень органів місцевої влади. цей перелік має бути чіткий і зрозумілий для кожної обласної адміністрації. Будь ласка, підтримайте цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова, будь ласка, Володимир Юрійович Арешонков, група "Довіра". Будь ласка. Дякую, пане Голово. Володимир Арешонков, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, безперечно, ми уважно розглядали даний законопроект. Вважаємо, що він є важливим, тому що станом на сьогоднішній день всі питання, які пов'язані з, скажімо, поширенням захворювання на COVID, інші інфекційні захворювання, вони, як в межах всього світу, так і в Україні, реально складають на сьогодні проблему і загрозу для життя багатьох людей, тому питання, які врегульовують весь процедурний момент, які пов'язані з встановленням карантинних зон, певних обмежень громадян при пересуванні, в'їзді, виїзді, ці питання потрібно, враховуючи саме сьогоднішні обставини, врегульовувати в діючому законодавстві. Тому що ми розуміємо, що Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" як би враховує ці всі моменти, тим не менше, реальна ситуація підказує, що потрібно вносити корективи. Тому депутатська група "Довіра" буде голосувати за даний законопроект і рекомендуємо, безперечно, окремі питання доопрацювати до другого читання. Дякую.

Шановні народні депутати, ми вважаємо, що даний законопроект у меті, яка там сформульована, він має право на життя. Але ті механізми, які пропонуються, вони, на жаль, не в повні узгоджуються і з Конституцією Конституцією України, і з тим, що гарантує Конституція України кожному громадянинові. Ті обмеження, які прописані в даному законопроекті, вони, на жаль, суперечать Конституції, і ми повинні це чітко визнати. Тому з огляду на

І взагалі усі такі норми, які докорінно впливають на життя наших громадян, вони повинні пройти публічне обговорення. І третій момент. Якщо шановні колеги пропонують даний законопроект, потрібно доопрацювати термінологію, понятійний апарат, а тоді виносити в зал. Отже, закликаю не голосувати. Дякую. 11:57:24 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я оголошую перерву на 30 хвилин. І я прошу не затримуватись, тому що після перерви в нас буде ще два виступи і потім ми будемо голосувати за цей законопроект. О 12:30 прошу всіх бути в залі. Дякую, колеги. Шановні колеги, продовжуємо розглядати питання порядку денного. У нас ще залишилося декілька виступів. Я запрошую… Записана Стефанишина, передає Піпі, фракція "Голос". Будь ласка, народна депутатка Піпа. Доброго дня, дорогі українці! Доброго дня, шановні колеги! Фракція "Голос", група "Справедливість", Наталія Піпа, 115 округ, Львів. Ми будемо підтримувати цей законопроект, він потрібний, технічний. Він пов'язаний з тим, щоб ми могли вийти нормально нарешті з пандемії коронавірусу. І я дуже тішуся, що вона йде на спад. Але ми маємо, перше, проблему фронту. І коли ми готуємось всі до захисту України, суверенітету її кордонів, в Міністерстві освіти відбувається пандемія корупції і непрофесіоналізму. Поки ми з вами всі думаємо, як захистити суверенітет України, Міністерство освіти має кілька речей, де чітко порушено закон. Перше - це - це питання довиборів ректора в Харківському біотехнологічному університеті. Друге - це питання довиборів ректора в Києво-Могилянській академії, де міністр порушив закон, написавши наказ про повторне, друге рішення. Так, він зараз скасовує. Але це не міняє того, що воно було призначене. Далі. Зараз є дуже багато питань до Національної комісії з питань державної мови, де відбувається рейдерське захоплення і про яке є, де міністр говоре людям, які порушують закон, які не мають повноваження на звільнення голови, йти до реєстратора. Це все відбувається в той час, коли, ще раз нагадую, ми готуємося до війни. Також ще раніше був призначений

тут є ті народні депутати, які не готові терпіти корупцію і які вболівають за якісну освіту України, ми збираємо підписи за позачергове засідання і відставку Шкарлета. Окрім корупції, є непрофесіоналізм, такий як провалена реформа шкільного харчування, такий як незатверджені паспорти… народному депутату України Артуру Володимировичу Герасимову. Після цього, я бачу, Михайло Михайлович Цимбалюк і Мамка, так? Я зараз записую. Шановні колеги, шановні українці, я вдячний за те, що ви вийняли РНБО з цього законопроекту. Це важливо, сподіваюся, що він знову там не з'явиться. Ми не будемо його підтримувати, тому що, окрім цього, там дійсно є багато норм, які є дуже контраверсійними. І слухайте, він не враховує медичні показники протоколів лікування субординації в медичній сфері, він виключає надання додаткової екстреної допомоги, наприклад, у вигляді розвернення тимчасових закладів охорони здоров'я при необхідності. Не враховується і повністю виключає проведення профілактичних заходів для унеможливлення розповсюдження безпечних інфекційних хвороб і так далі, так далі. Якщо це буде до другого читання враховано, звичайно, ми його підтримаємо. І знов хотів би нагадати, що якщо комусь, а точніше українській владі, прийде думка в цей законопроект вставляти окремими правками дезертирство у вигляді дистанційного голосування, попереджаємо, це через цей за не пройде. Дякую. Слово надається народному депутату України Цимбалюку Михайлу Михайловичу, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановні народні депутати, фракція "Батьківщина" в першому читанні підтримує законопроект. Ми справді вважаємо, що потрібно внормувати оголошення і введення карантину по всій державі у зв'язку з певними сьогоднішніми умовами. Але ми справді віримо, так, як було сказано головою комітету, що до другого читання не буде в тілі законопроекту саме норми щодо повноваження Ради національної безпеки і оборони, яка згідно 107 статті Конституції є консультативно-дорадчим органом. І коли Президент буде вводити своїм указом рішення РНБО, він вийде за межі своєї компетенції, у даному випадку щодо оголошення карантину більше ніж на шести областях, як це пропонується законопроектом. До другого читання ми внесемо правки, які удосконалять його, і ми вважаємо, що він буде досконалий. Григорій Миколайович. Економить наш час, я вам дуже дякую за конструктивну позицію. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Прошу народних депутатів зайняти свої місця і приготуватися до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину (реєстраційний номер проекту 6503). Шановні колеги, готові голосувати? Номер законопроекту 6508. Прошу голосувати.

За-246 Рішення прийнято. По фракціях покажіть. Є ще одна пропозиція комітету, яку я мушу поставити, вони пропонують скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання відповідно до частини другої статті 116 Регламенту. Шановні колеги, готові голосувати цю пропозицію? Прошу голосувати. За-191 Рішення не прийнято. Тому строки не скорочуються. Дякую, колеги, йдемо далі. Наступний законопроект у нас… А наступний у нас - це повторний розгляд з пропозиціями Президента України, вето Президента по двох законопроектах. Шановні колеги, я просто нагадаю вам, зараз ми будемо розглядати подолання вето для повторного розгляду з пропозиціями Президента України: Закон України "Про адміністративну процедуру" з пропозиціями Президента України (реєстраційний номер проекту 3475). Шановні колеги, я нагадаю, що це особлива процедура, яка передбачена 134 статтею Регламенту, на неї відводиться доповідь Представника Президента – до 10 хвилин, відповідь на питання від депутатських фракцій – до 3 хвилин, співдоповідь головного комітету – до 5 хвилин, відповідь співдоповідача на запитання – до 3 хвилин. А потім ми голосуємо почергово ті пропозиції, які є. я запрошую до слова народного депутата України Веніславського Федора Володимировича. Будь ласка, Федір Володимирович, до 10 хвилин. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, 16 листопада минулого року ми з вами ухвалили Закон реєстраційний номер 3475 "Про адміністративну процедуру". Президент України Володимир Зеленський всіляко підтримує ухвалення цього законопроекту, вважає його позитивним загалом і підтримує необхідність уніфікації процедур розгляду адміністративних спорів за участі суб'єктів владних повноважень. Разом з тим, Президент України вважає, що для забезпечення оптимального балансу інтересів публічних і приватних, інтересів у сфері національної безпеки і оборони, національних інтересів держави і забезпечення конституційних прав, свобод людини і громадянина в дусі верховенства права, пріоритету прав людини, які проголошені Конституцією України, цей закон має певні недоліки, які необхідно, на думку Президента, усунути. Насамперед мова йде про те, що пункт 2 частини другої статті 1 Закону України "Про адміністративну процедуру" передбачає перелік тих суспільних відносин, які виводяться з-під дії цих адміністративних процедур. Мова йде, зокрема, про кримінальне переслідування… про виконавче провадження, окрім оскарження адміністративних процедур, про нотаріальні дії, про дії в сфері розвідки і контррозвідки, розвідувальні і контррозвідувальні заходи, оперативно-розшукові заходи тощо. Разом з тим, на думку Президента, пункт 2 частини другої статті 1 Закону України "Про адміністративну процедуру" не передбачає виключення з сфери дії цього закону таких важливих важливих питань, які пов'язані, наприклад, з отриманням притулку в Україні, з наданням громадянства, з наданням статусу біженця, з порядком нагородження державними нагородами щодо питань національної безпеки. Тому Президент України пропонує викласти пункт 2 частини другої статті 1 Закону України "Про адміністративну процедуру" в новій редакції з урахуванням тих сфер, про які я щойно зазначив. Окрім того, в Законі "Про адміністративну процедуру" передбачено, що він набуває чинності через 12 місяців з дня його оприлюднення. І в цей же строк передбачено повноваження Кабінету Міністрів України розробити і внести на розгляд Верховної Ради України відповідні нормативно-правові акти органів виконавчої влади, які мають уніфікувати ці процедури, які випливають з Закону "Про адміністративну процедуру". Оскільки Кабінет Міністрів протягом 12 місяців також зобов'язаний вчинити ті дії, а закон набуває чинності після 12 місяців, то, на думку Президента, виникає реальна загроза виникнення певних правових колізій щодо унормування тих питань, які передбачені цим законопроектом, Тому Президент України пропонує, щоби закон набував чинності не через 12 місяців, а через 18 місяців з дня його офіційного оприлюднення. Це забезпечить якраз унормування Кабінетом Міністрів Міністрів наробку і прийняття Кабінетом Міністрів України всіх тих нормативно-правових актів, які передбачені цим законом, і необхідним для його імплементації, для його реалізації. Тому від імені Президента України прошу підтримати ці пропозиції Президента і проголосувати їх при розгляді цього законопроекту у повторному другому читанні. Дякую. Дякую, Федоре Володимировичу. Переходимо тепер на відповіді на запитання від депутатських фракцій. Прошу депутатські фракції записатися на питання до доповідача, на це відводиться до 3 хвилин. Будь ласка.

Дякую. Шановний доповідач, відверто кажучи, ми дещо в такому, знаєте, складному становищі, оскільки у нас вже кілька місяців немає Представника Президента в парламенті, очевидно, це демонстрація ставлення Президента до парламенту. І зараз немає жодного з представників Офісу, які готували це вето. Я знаю, що ви безпосередньо не брали участь в підготовці, тому, не знаю, чи зможете відповісти на питання, але питання дуже просте. Це законопроект, який півтора року тому до парламенту вніс Кабінет Міністрів. Протягом цього часу Міністерство юстиції, уповноважене урядом, брало участь в десятках робочих груп, засідань комітету, зустрічі з фракціями, де ми знайшли компроміс по всіх питаннях, які, між іншим, за їхніми словами, були узгоджені з Офісом Президента. Надалі подається проголосований законопроект до Президента, і Кабінет Міністрів відповідно до законодавства рекомендує його підписати без накладення вето і внесення відповідних пропозицій. Скажіть, будь ласка, чому Президент так сильно не довіряє Кабінету Міністрів? У зв'язку з чим може так трапитися, що всі напрацювання, які Президент… Відповідаючи на вашу репліку щодо Представника Президента, я хочу вам нагадати частину другу статті 134 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", яка прямо надає Президенту право визначити одноособово посадову особу, яка буде доповідати його вето. Президент скористався таким правом і призначив народного депутата Веніславського доповідати його вето. Що стосується вашого другого запитання, то я хочу зазначити, що, на думку Президента, наприклад, може виникнути дуже цікава ситуація, коли особа, яка хоче отримати статус біженця, але підстав для цього немає, буде звертатися з необхідними заявами до Президента, приведе відповідних свідків, і тим самим буде вимагати зробити ті дії, які не йдуть на на користь національним інтересам України, але, на її думку, мають бути вчинені. Тому і було необхідно уточнити відповідні положення. Дякую. Будь ласка, народний депутат Нагорняк Сергій Володимирович, фракція політичної партії "Слуга народу". 12:50:51 НАГОРНЯК С.В. Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні під стінами парламенту стоять тисячі приватних підприємців. Я вимагаю від уряду створити терміново на чолі з Прем'єр-міністром комісію, включити в ту комісію Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Податкову інспекцію, Комітет з податкової інспекції і знайти рішення для приватних підприємців. Скільки люди можуть ходити під стінами вимагати від нас того чи іншого закону? Нам що, потрібен казахстанський сценарій, чи що? Тисячі людей сьогодні зіштовхуються з правоохоронними органами. Хто давав команду правоохоронним органам розганяти цих людей? Там звичайні, прості люди із Жашкова, із Маньківки, з Лисянки, з інших невеличких міст. ФОПи з тих невеличких міст не можуть заробляти ті ж самі кошти, що ФОПи заробляють у місті Києві. Потрібно від уряду терміново створити комісію, закликати переговорну групу від приватних підприємців і знайти рішення. Дякую, колеги. Я дякую. Але нагадую, ми розглядаємо пропозиції Президента, шановні колеги. Все, дякую Федору Володимировичу, час для доповіді завершився. Я запрошую співдоповідача, це голову підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Білозір Ларису Миколаївну. Лариса Миколаївна, ваш час до 5 хвилин.

Комітет з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні 14 грудня розглянув пропозиції Президента України до Закону "Про адміністративну процедуру" (законопроект реєстраційний номер 3475). Колеги, комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини четвертої та п'ятої 135 статті Регламенту Верховної Ради України підтримати всі пропозиції Президента України до Закону України "Про адміністративну процедуру" розширення сфери непоширення дії закону на відносини, що виникають під час застосування законодавства про національну безпеку і оборону, громадянство, надання притулку в Україні, нагородження державними нагородами та відзнаками і здійснення помилування, а також пропозицій щодо збільшення строку і набрання чинності законом та прийняття закону в цілому. Також інформуємо, що комітет отримав лист від Програми підтримки вдосконалення врядування та менеджменту SIGMA, це фактично Венеційська комісія у сфері державного управління, в якому наші європейські колеги, зазначають, що включення пропозицій Президента до Закону "Про адміністративну процедуру" не змінить того факту, що закон відповідає принципам державного управління. Швидке схвалення та підписання закону стане важливим і довгоочікуваним досягненням для верховенства права та реформи державного управління. Колеги, я хочу зазначити, що законопроект дійсно вийшов якісним, відповідає європейським стандартам. Зауваження Президента є несуттєвими і концептуально не змінюють закон, пропозиції не критичні, слушні і, саме головне, не ламають концепцію закону. Ми бачимо, що просто виводиться з-під дії закону нагородження державними нагородами, здійснює помилування. Я думаю, Кабінет Міністрів, якби вони краще ходили на наші робочі групи і хоча би ходили і захищали (до речі, де пан Немчінов, незрозуміло я думаю, що ми б таких недоліків би не... ну, побачили раніше. Так що вважаю, що зауваження Президента є слушними, і потрібно приймати цей законопроект, він вийшов якісним. І вважаю, що необхідно ухвалити вже сьогодні, адже нашим громадянам і бізнесу вкрай потрібен цей закон. Понад пів року ми працювали з широким колом експертів EU 4 PAR, SIGMA, науковцями в сфері адміністративного права, публічного адміністрування, представниками профільних міністерств, суддівського корпусу, міжнародними експертами, допрацьовували законопроект до другого другого читання в рамках робочої групи на базі нашого комітету. Ми детально обговорили і погодили кожну його норму, повірте, пройшлися по кожній нормі І це закон про людське обличчя органів місцевого самоврядування, міністерств, цовок. Це єдині правила прийняття індивідуальних актів, вони враховують стандарти незалежного урядування для всіх органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, що змінять філософію відносин між громадянами і чиновниками в Україні. Наразі ми маємо хаотичне правове регулювання правовідносин з прийняття адмінпроцедури, і такі процедури можуть бути навіть принципово різними. Таке законодавство тільки в Україні і в Росії, і ми це маємо змінити і привести всі строки, і привести всі адміністративні процедури до єдиних в законодавстві України. І ми цими пропозиціями Президента даємо можливість робити це не рік, а півтора. Тому і вважаю, ми йдемо їм назустріч, але будемо контролювати виконання тих пунктів закону, які зобов'язують уряд внести зміни до десятків законів для того, щоби привести у відповідність до Закону "Про адміністративну процедуру". Прошу вашої підтримки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, зараз ми... Почекайте, почекайте, Лариса, ще запитання до вас. Далі ми переходимо до запитань до співдоповідача. На це відводиться до 3 хвилин. Після цього ми будемо, шановні колеги, голосувати кожну пропозицію Президента окремо, а потім закон ще раз. Тому я хочу запросити народних депутатів до зали, тому що через 3 хвилини ми переходимо до голосування за пропозиції Президента України. А зараз я прошу народних депутатів записатися на питання до співдоповідача. Будь ласка, колеги.

У мене питання не до доповідача, а взагалі до того, які мають бути за формою вето Президента. Згідно Конституції вони можуть бути у вигляді безпосереднього вето, коли пропонується відхилити весь законопроект, або у вигляді конкретних процедур, які виписані у вигляді конкретних пропозицій до конкретних норм законодавства. От візьмемо ці так звані пропозиції, тут тільки одна пропозиція: це внесення змін до пункту 2 частини другої статті 1 закону, висловлено як конкретну пропозицію до законодавства. Всі решта - це, як пише Президент, його застереження і зауваження до кола певних проблем, а потім наш комітет повинен на основі цих застережень виписувати конкретні норми. Так вже багато разів траплялося, і цього разу так трапилось. Таким чином, до кінця не зрозуміло, це пропозиції Президента чи комітету? Чи мав на увазі Президент саме те, що відповідно потім виписує комітет, зважаючи на його, так би мовити, роздуми? Ця проблема вже неодноразово у нас траплялася, в тому числі… Я хочу ще раз зауважити, що пропозицій Президента було дві. Перша пропозиція - це ми виносимо і виключаємо з дії цього закону нагородження державними нагородами і здійснення помилування, і застосування законодавства про національну безпеку і оборону. Друга пропозиція - це перенесення закону… введення його в дію через 18 місяців з дня опублікування цього закону. Всі пропозиції Президента були одноголосно підтримані комітетом. Дякую.

Дякую. Шановна колега, скажіть, будь ласка, позиція комітету, чим обґрунтовував комітет прийняття пропозиції про перенесення на 18 місяців даного законопроекту, який потребується людьми в нас на сьогодні? Дякую. Насправді тут ми даємо можливість Кабінету Міністрів підготувати законопроекти, їх дуже велика кількість, щоб привести їх у відповідність, хоча би навіть строки, це кожне міністерство має попрацювати. І це біля… Насправді там десь

щодо приведення законодавчих актів у відповідність до закону, і далі вже дається як би можливість ще пів року попрацювати, внести зміни в ці закони, тому що, тобто продовжити це на 18 місяців, тому що дуже великий масив законів, які мають бути приведені у відповідність відповідність до Закону про адмінпроцедуру по строкам, по принципам, по базовим речам, і це стосується майже кожного міністерства. Для того, щоб як би дійсно бути реалістами, це дійсно потрібно десь півтора року. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лариса Миколаївна. Сідайте, будь ласка, займайте своє місце. Нуль, нуль, нуль, нуль, що значить - не червоне? Нуль, нуль, нуль, нуль. Шановні колеги, йдемо далі. Шановні друзі, будь ласка, приготуйтеся до голосування. Зараз ми будемо почергово голосувати пропозиції Президента України у тому порядку, в якому вони викладені Президентом України. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я нагадую, що зараз ми розглядаємо Закон України "Про адміністративну процедуру" з пропозиціями Президента України (реєстраційний номер 3475). Готові, шановні колеги? Почергово, ви зрозуміли, є дві пропозиції Президента України, тому я ставлю почергово. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію номер один Президента України щодо Закону України "Про адміністративну процедуру" (реєстраційний номер проекту 3475). Готові голосувати? Пропозиція номер один голосується. Будь ласка, прошу голосувати.

За-265 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Наступне. Я ставлю пропозицію номер два Президента України до Закону України "Про адміністративну процедуру" (реєстраційний номер 3475). Ставлю на голосування пропозицію номер

За-268 Шановні колеги, тепер, після завершення голосування пропозицій Президента України, я ставлю на голосування прийняття закону в цілому. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій Президента України Закон України "Про адміністративну процедуру" (реєстраційний номер проекту 3475). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-294 Рішення прийнято. Вітаю! Шановні колеги, наступне теж у нас голосування закону з пропозиціями Президента України. Це Закон України "Про віртуальні активи" з пропозиціями Президента України (реєстраційний номер проекту 3637). Аналогічна процедура: спочатку доповідь представника Президента – до 10 хвилин, потім відповіді на питання від депутатських фракцій – до 3 хвилин, потім співдоповідь головного комітету – до 5 хвилин, потім відповіді співдоповідача на запитання – до 3 хвилин, потім голосування пропозицій у тому порядку, в якому вони викладені Президентом України. І після завершення голосування пропозицій голосування щодо прийняття закону в цілому. Шановні колеги, я запрошую до слова голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Магомедова Руслана Садрудиновича. Будь ласка, Руслан Садрудинович

повернув до Верховної Ради України законопроект про віртуальні активи зі своїми пропозиціями. Цей законопроект був прийнятий 8 вересня 2021 року. Глава держави не підписав його з огляду на наступне. Цей законопроект визначає засади державного регулювання ринку віртуальних активів. Відповідно до тексту законопроекту визначається, що регулювання ринку віртуальних активів здійснюють різні державні органи, у тому числі і шляхом створення нового центрального органу виконавчої влади. Разом з тим, світовий досвід каже про те, що регулювання ринку віртуальних активів найліпше здійснюють фінансові регулятори, які вже мають досвід захисту інтересів інвесторів, запобіганню створенню фінансових пірамід з використанням віртуальних активів та боротьбі з шахрайством. Про це визначається у звітах, публічних звітах Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO). Також треба зазначити, що створення нового центрального органу виконавчої влади потребуватиме значних видатків з державного бюджету, джерела покриття яких не визначено. Разом з тим, у Комісії з цінних паперів є вже повноваження та великий досвід щодо регулювання ринку з торгівлі фінансовими інструментами та нагляду за діяльністю зі зберігання активами. Саме тому Президент України пропонує діяльність щодо регулювання ринку віртуальних активів віднести до компетенції вже існуючих фінансових регуляторів, а саме Комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України. Саме тому, з огляду на вищевикладене, Президент пропонує внести наступні зміни до закону. У тексті закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері оборону віртуальних активів" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках.

у пункті 3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" абзац п'ятий пункту 3 та пункту 5. Виключити з тексту законопроекту: частину другу статті 14; статтю 18 із відповідною зміною нумерації наступних статей у тексті закону; частину третю статті 23. Пункт з 4 по 8 у розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення" замінити пунктом з 4 по 6 у новій редакції. Це коротко щодо пропозицій Президента, з якими закон було повернуто до Верховної Ради. Прошу вас підтримати пропозиції Президента. Дякую за увагу. Я так розумію, 21 пропозиція Президента, правильно я розумію? 21 пропозиція Президента? МАГОМЕДОВ Р.С. Так, так. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, далі ми записуємо на запитання від депутатських фракцій, на це відводиться до 3 хвилин, до доповідача. Будь ласка, записуємося.

Я взагалі не дуже розумію, чому оцей законопроект весь час проходив через Комітет з питань цифрової трансформації, хоча, швидше за все, відання цього закону в Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності. Тому що насправді в цьому законопроекті пропущена дуже важлива річ, яка може призвести до того, що Дякую стаття 9 пункт 7, де йдеться про те, що володілець може самостійно визначати ціну віртуального активу, а не використовувати ринкові механізми. Я хочу спитати, ви розумієте наслідки того, що може бути, якщо цей закон почне діяти в цій редакції, а Президент… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, відповідь. Дякую за запитання. Хочу зазначити, що даний законопроект почне діяти з моменту внесення змін до Податкового кодексу. Те, про що ви кажете, дійсно, важливе, і взагалі законопроект спрямований на те, щоб створити умови, коли буде неможливе відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом і для того, щоб вивести з тіні ринок віртуальних активів, який на сьогодні і так є. Саме тому Президент України пропонує віднести регулювання цього ринку до компетенції національної комісії. У тих змінах до Податкового кодексу, які будуть внесені, будуть враховані і ці зауваження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, слово надається народному депутату України Юрчишину Ярославу Романовичу, фракція політичної партії "Голос". Це, скоріше, не запитання, а, власне, підтвердження. Дуже позитивно, що Президент дослухався, зокрема, і до рекомендацій антикорупційного комітету

не підтримує надзвичайно важливі інші не віртуальні, а реальні проблеми, наприклад, такі як ліквідація Окружного адміністративного суду Києва, де і надалі будуть розглядатися, зокрема, і дії новоствореного… не новоствореного регулятора, а національної комісії. Тут важливо робити і одне, і друге, вирішуючи питання віртуальних активів, вирішувати реальні проблеми, такі як ліквідація ОАСК, такі як конкурс на НАБУ і САП. Дякую.

запитання. Дякую вам, займіть, будь ласка, своє місце. Я запрошую співдоповідачем заступника голови Комітету з питань цифрової трансформації Єгора Володимировича Чернєва. Доброго дня, шановні колеги! Я не буду займати багато вашого часу, я просто нагадаю про те, що ми закон цей вже голосували в двох читаннях. І це закон, який дозволяє зайти… регулює ринок віртуальних активів, що існують і без цього, але поза законом. Це дозволить нашим і українським інвесторам, і іншим компаніям з інших країн все ж таки бути в правовому полі. Це дозволить інвестувати бізнес, в тому числі і через віртуальні активи. Знову ж таки в тій в тій ситуації, якій зараз ми знаходимося через постійну військову загрозу і через відтік інвестицій, це якраз-таки ще одне вікно можливостей. Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації за дорученням Голови Верховної Ради України розглянув на своєму засіданні 29 жовтня 2021 року пропозицію Президента України щодо Закону України "Про віртуальні активи", прийнятого Верховною Радою України 8 вересня 2021 року. Представляю до вашої уваги підготовлений комітетом до повторного розгляду Закон "Про віртуальні активи" з урахуванням пропозицій Президента до нього. Зазначу, що до закону від Президента надійшла 21 сформульована пропозиція. Ми вивчили обґрунтованість кожної окремої пропозиції та пропонуємо повністю їх врахувати. попередній доповідач, це стосується виключно того, що функції регулятора залишаються виключно у НБУ та Нацкомісії з цінних паперів. Виходячи з викладеного, комітет пропонує підтримати пропозиції Президента України до Закону України "Про віртуальні активи" та рекомендує Верховній Раді України прийняти Закон в цілому з їх урахуванням. Тому прошу підтримати. Дякую. Дякую, Єгоре Володимировичу. Шановні колеги, зараз у нас за регламентом 3 хвилини запитань до співдоповідача. Після цього ми переходимо до голосування за пропозиції Президента, їх 21, як ви почули. І після цього ми будемо голосувати закон в цілому. Я прошу запросити народних депутатів зайняти свої місця. А зараз прошу записатися на запитання до співдоповідача з цього питання, будь ласка. Слово надається народному депутату Ар'єву Володимиру Ігоровичу, фракція "Європейська солідарність". Цей закон – той випадок коли, якщо в бочку меду додати ложку гною, то вийде бочка гною. І в результаті однією нормою, яка відкриває можливість для відмивання коштів, ми фактично сьогодні псуємо всі позитивні речі, які містяться в цьому законі. я дуже прикро вражений, що Зеленський не захотів побачити реальну проблему, яка міститься в одній нормі, яка відкриває можливість для величезної кількості зловживань. Друзі, якщо ми приймаємо цей закон, фактично електронні декларації можна викидати на смітник, тому що їх обходити буде дуже легко і механізми будуть створені. І я дуже активно зараз буду закликати вас, давайте цей законопроект провалимо і без цієї норми зробимо наступний і проведемо його уже через Верховну Раду в швидкий спосіб. Тому що інакше буде біда. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, відповідь. 13:16:44 ЧЕРНЄВ Є.В. Дякую, Володимире Ігоровичу, за запитання. Ви, як і я, з нашого комітету знаєте про те, що є висновок Держфінмоніторингу, який каже про те, що цей законопроект якраз таки поліпшує наше законодавство щодо виконання умов FATF щодо запобігання відмиванню коштів. Тому я не бачу, в чому проблема зараз тут. Дякую.

Тільки найбільша проблема в тому, що якраз від FATF ми висновків і не маємо, а маємо висновки українських відповідно установ, які посилаються на те, що не буде проблем. Але, друзі, я ще раз вам хочу наголосити, я за те, щоб приймати закони і урегулювати питання віртуальних активів, як і всі тут. Але Комітет з питань цифровізації явно був не тим комітетом, який це мав розглядати, це мав розглядати Комітет з питань фінансів і банківської діяльності. Тому що фактично ми прирівнюємо віртуальні активи до фінансового інструментарію і потім відкриваємо можливості через самостійне встановлення ціни активів маніпулювати так, що завтра 10 гривень, які куплені один актив, опиняться ціною в мільйон, тому що ця стаття відкриває ці речі. І якщо ми сьогодні говоримо про те, що буде це регулюватися інакшим чином, то я можу сказати одне: сьогодні один керівник Будь ласка, відповідь. Давайте по черзі. Знову ж таки до фінмоніторингу, якраз їхня позиція була, що цей закон дозволить нам, щоб нас не внесли до "сірих" списків щодо обороту віртуальних активів. Це перше. По-друге, Нацкомісія з цінних паперів якраз таки буде регулювати ті питання, про які ви говорите, щодо неможливості відмивання. Тому що це стосується не виключно віртуальних активів, а цінними паперами точно так можна буде, чи було, маніпулювати. Тому якраз це завдання Нацкомісії, і вона, я думаю, з цим завданням впорається, щоб не допустити відмивання коштів через віртуальні активи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу доповідача зайняти своє місце. І ми переходимо за голосування пропозицій Президента України. Вони голосуються в тому порядку, в якому вони викладені Президентом України. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Ще раз нагадаю, що ми розглядаємо Закон України "Про віртуальні активи" з пропозиціями Президента України (реєстраційний номер проекту 3637). І зараз ми будемо розглядати пропозиції Президента України, як ви чули, їх 21. Ми почергово їх будемо голосувати. А в разі підтримання цих пропозицій ми будемо голосувати законопроект в цілому. Шановні колеги, готові до голосування? Я ставлю на голосування пропозицію Президента України номер 1. Шановні народні депутати, прошу голосувати. За-284 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію Президента України номер 2. Готові голосувати? Прошу голосувати. За-283 Шановні колеги, будь ласка, підготуйтеся. Я ставлю на голосування пропозицію номер 3 Президента України до Закону України "Про віртуальні активи" (реєстраційний номер проекту 3637). Готові голосувати? Пропозиція номер 3. Прошу голосувати.

Шановні колеги, пропозиція номер 4 Президента України до Закону України "Про віртуальні активи" (реєстраційний номер проекту 3637). Пропозиція номер 4 Президента України. Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-289 Шановні колеги, пропозиція номер 5 Президента України до Закону України "Про віртуальні активи" (реєстраційний номер 3637). Голосуємо зараз за пропозицію номер 5. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-292 Рішення прийнято. Секундочку, знайду наступну пропозицію. Пропозиція Президента номер 6 до Закону України "Про віртуальні активи" (реєстраційний номер 3637). Голосуємо зараз за пропозицію номер 6. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-292 Рішення прийнято. Наступна пропозиція Президента України номер 7 до Закону України "Про віртуальні активи" (реєстраційний номер 3637). Зараз голосуємо за пропозицію номер 7 Президента України. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-294 Наступна пропозиція номер 8 Президента України до Закону України "Про віртуальні активи" (реєстраційний номер проекту 3637). Шановні колеги, голосуємо пропозицію номер 8 Президента України. Готові голосувати? Прошу проголосувати. За-300 Рішення прийнято по цій пропозиції. Наступна пропозиція номер 9 Президента України до Закону України "Про віртуальні активи" (реєстраційний номер 3637). Шановні колеги, голосуємо пропозицію номер 9. Готові голосувати? Прошу голосувати. За-299 Рішення прийнято. Наступна пропозиція номер 10 Президента України до Закону України "Про віртуальні активи" (реєстраційний номер 3637). народні депутати, голосуємо за пропозицію номер 10 Президента України. Будь ласка, прошу голосувати. За-299 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступна пропозиція номер 11 Президента України до Закону України "Про віртуальні активи" (реєстраційний номер 3637). Я ставлю на голосування пропозицію номер 11 Президента України. Прошу голосувати. За-303 Рішення прийнято.

Колеги, пропозиція номер 13. Ставлю її на голосування. Прошу голосувати. За-301 Рішення прийнято. Наступна пропозиція – пропозиція номер 14 Президента України до Закону "Про віртуальні активи" (реєстраційний номер 3637). Ставлю на голосування пропозицію номер 14 Президента України. Прошу народних депутатів голосувати. За-304 Рішення прийнято. Наступна пропозиція – пропозиція номер 15 Президента України. Друзі, ще трошки. Пропозиція номер 15 Президента України щодо Закону "Про віртуальні активи" (реєстраційний номер 3637). Я ставлю на голосування пропозицію номер 15. Прошу народних депутатів голосувати. 13:28:21 За-301 За-303 Рішення прийнято.

Ось. Шановні колеги, пропозиція номер 20 Президента України до Закону України "Про віртуальні активи" (реєстраційний номер 3637). Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію номер 20 Президента України. Прошу голосувати.

За-302 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступна пропозиція номер 18 Президента України до Закону "Про віртуальні активи" (реєстраційний номер 3637). Я ставлю на голосування пропозицію номер 18 Президента України. Прошу народних депутатів голосувати.

За-305 Рішення прийнято. Наступна пропозиція номер 19 Президента України до Закону України "Про віртуальні активи" (реєстраційний номер 3637). Я ставлю на голосування пропозицію номер 19 Президента України. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-303 Рішення прийнято. І 21-а, завершальна, пропозиція Президента України до цього закону. Шановні колеги, 21 пропозиція Президента України до Закону України "Про віртуальні активи" (реєстраційний номер 3637). Я ставлю на голосування 21 пропозицію Президента. Прошу голосувати. За-299 Шановні колеги, ми пройшли всі пропозиції Президента і тепер нам потрібно проголосувати щодо прийняття закону в цілому. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в цілому з урахуванням пропозицій Президента України Закон України "Про віртуальні активи" з пропозиціями Президента України (реєстраційний номер проекту 3637). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-272 Рішення прийнято. Закон прийнятий. Вітаю, колеги! Так, секундочку. Будь ласка, Шуляк спочатку. Я бачу, спочатку... Ми домовлялись, спочатку Шуляк, а після цього Климпуш-Цинцадзе. на голосування проект Закону про хмарні послуги. Він вже знаходиться не один місяць на розгляді, але ніяк Верховна Рада не може його ухвалити. І також прошу підняти 5249 і 3447. Це проект Постанови про деякі питання захисту права на свободу, будь ласка. Так, я правильно зрозумів, ви пропонуєте підняти 265... ну, змінити порядок черговості і перейти зараз до розгляду питань 2655 - Закон про хмарні послуги, після цього 5249 - це про амністію з нагоди 30-ї річниці, так? І законопроект 3447. Це проект Постанови про питання захисту права на свободу і віросповідання вірян, так? Шановні колеги, така пропозиція, давайте ми її проголосуємо. Я ставлю цю пропозицію народної депутатки Шуляк Олени на голосування: змінити порядок черговості розгляду і перейти до тих питань, які були озвучені. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-287 Рішення прийнято. Ми зараз почнемо з цих питань. А я даю слово ще з процедури. Івана Орестівна Климпуш-Цинцадзе. Колеги, в цій залі відбувається абсолютний фарс. По всій лінії розмежування йдуть обстріли. Сьогодні обстріляно дитячий садок в Станиці Луганській, в Мар'їнці, в Красногорівці. Іде атака і обстріл на школи! Цинічно під наказом Кремля сьогодні по всій лінії розмежування йде атака на Україну. Чи це вже порушення припинення вогню і режиму тиші? Я надіюся, що ви розумієте, що так. Чому ми не можемо негайно поставити на голосування законопроекти, які дадуть додаткове фінансування Збройним Силам України? 6542, 6518 ми зараз вимагаємо вимагаємо ставити на голосування. І додати додаткові кошти нашим захисникам. Позатим, колеги, де РНБО? Де звернення Зеленського до нації? Коли у Шефіра хтось стріляв, то тоді з Генеральної Асамблеї ООН він розказував про про цей випадок. Де сьогодні заява Президента України? Ми негайно вимагаємо перейти на адекватні рейки роботи. І, колеги, якщо не зараз, у нас є можливість підписатися під… Дякую. Шановні колеги, для інформації, наскільки у мене є інформація, Президент зараз направляється в зону ООС безпосередньо. І не треба пустих заяв, він безпосередньо там. Дякую, шановні колеги. Тепер переходимо до розгляду питань, які ми проголосували. (Шум у залі) Зал по них вже визначився. Їх немає в порядку денному, вони не готові до розгляду. Про що ви говорите?

Я запрошую за трибуну заступника голови Комітету з питань цифрової трансформації Федієнка Олександра Павловича. Будь ласка, Олександре Павловичу.

які правки комітетом відхилені, але вони наполягають на врахуванні цих поправок? Є такі депутати? Немає. Чи є народні депутати, які хотіли б поставити на підтвердження інші поправки,

Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про хмарні послуги (реєстраційний номер проекту 2655). Готові голосувати? Прошу народних депутатів проголосувати. За-297 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги! альтернативний законопроект 5249-1. Це проект Закону про амністію з нагоди 30-ї річниці незалежності України. і спорту. Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу голосувати. За-270 Рішення прийнято. Шановні колеги, у нас два тут законопроекти. Я запрошую автора першого законопроекту - народну депутатку України Яцик Юлію Григорівну, автора законопроекту 5249. Будь ласка, Юлія Григорівна. Дякую. Шановні колеги, перш за все, презентуючи цей законопроект, я хотіла б розвіяти міфи про те, що у зв'язку з прийняттям Закону про амністію на волю вийдуть ґвалтівники, вбивці, рецидивісти, грабіжники. Це не так. На відміну від альтернативного законопроекту, цей основний законопроект не передбачає звільнення від відбування покарання у зв'язку з амністією осіб, які вчинили тяжкі злочини або особливо тяжкі неумисні злочини. Навпаки, він поширюється на неповнолітніх, жінок, осіб, які вчинили правопорушення невеличкої чи середньої тяжкості, важкохворих засуджених, учасників бойових дій, а ви пам'ятаєте, до них відносяться і волонтери, і добровольці, і учасники операцій в зоні АТО/ООС і таке інше. Чи заслуговують вони на прояв гуманізму з боку держави, кордони яких вони боронили? Звісно, що так. Крім того, на відміну від альтернативного законопроекту, основний не передбачає звільнення за амністією осіб, які вчинили вбивство з необережності двох і більше осіб, які вчинили тяжкі тілесні ушкодження або вчинили розбій, грабіж чи таке інше. ЄСПЛ зазначає про неможливість амністування осіб, які вчинили такі тяжкі чи особливо тяжкі злочини. Хочу запевнити вас, що особи, які вчинили дорожньо-транспортні пригоди в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння також не підлягають амністії. Більше того, у зв'язку з резонансними подіями в Харкові комітетом було прийнято рішення про внесення змін до другого читання, якими не допустити амністування осіб, вчинивших ДТП, в яких загинула одна чи більше осіб. Тож, колеги, прошу підтримати цей законопроект за основу, до другого читання ці… Дякую. Я запрошую автора альтернативного законопроекту народного депутата України Фріса Ігоря Павловича. Будь ласка, Ігор Павлович. Шановні колеги, дякую вам за ваш час. Наша країна, країна повинна бути гуманною. З 17-го року, якщо кожний рік ми повинні голосувати за закон про амністію - амністії немає. Але, як я бачу, будь-які домовленості з певними нашими колегами не можуть бути досягнуті, якщо вони їх не підтримують, а говорять відверту неправду, як це було на Комітеті з питань правоохоронної діяльності, коли сказали, що законопроект альтернативний містить відомості про тяжкі злочини. Цього немає як ні в одному, так і ні в другому законопроекті. Альтернативний законопроект більш дає чітке врегулювання дефініціям і нормам права, прямо визначеним в кримінальному законодавстві. Альтернативний законопроект розширює дію амністії по певних видах злочинів не тільки на учасників АТО, які мають посвідчення УБД, а на всіх людей, які захищали суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. І цей законопроект чітко визначає умови, що не розповсюджується амністія на людей, які покривають, кришують азартні ігри. Тому я категорично прошу і настоюю підтримати саме альтернативний законопроект. Дякую вам. Дякую. Шановні колеги, я запрошую співдоповідача, голову Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Костянтиновича Іонушаса. Доброго дня, шановні колеги, шановний головуючий! Комітет з питань правоохоронної діяльності на своєму засіданні 30 червня розглянув проекти законів про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 5249), внесений народним депутатом Яцик та іншими, а також альтернативний до нього про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України (реєстраційний номер 5249-1), внесений народним депутатом Фрісом та іншими. Слід зазначити, що останній Закон "Про амністію" Верховна Рада приймала наприкінці 16-го року, тобто понад п'ять років тому. Також останніми роками гостро стоїть питання протидії спалахам епідемії коронавірусу COVID-19 та забезпечення громадян України належним медичним лікуванням незалежно від того, вчинила особа кримінальне правопорушення чи ні. Я хотів би зазначити, що дані два законопроекти, вони дуже схожі. Але комітет ретельно розглянув два законопроекти і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді проект Закону про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України основний (реєстраційний номер 5249) прийняти за основу, а альтернативний до нього проект Закону про амністію з нагоди 30-ї річниці відхилити. Шановні колеги, я вас буду закликати підтримувати і основний законопроект, і альтернативний, в будь-якому випадку нам потрібна амністія. Дякую. Шановні колеги, але рішення комітету підтримати за основу 5249, тому… Є необхідність обговорювати це питання? Шановні колеги, є необхідність обговорювати це питання? Прошу записатися: два – за, два – проти.

Шановні колеги, мова йде про такі важливі речі, як можливість надати людям ще один шанс почати життя з чистого листа. Це дуже важливо, і я сподіваюся, що ми цей шанс їм надамо. Поряд з цим, я нагадаю вам, що був сумнозвісний такий собі закон Савченко, коли з гарних поміркувань так сталося, що здобули волю особи, які не зовсім були готові до того, щоб її отримати. Тому я прошу вас бути дуже уважними, я прошу вас орієнтуватися на думку та рішення головного комітету, котрий розглядав обидва законопроекти. І я дуже прошу вас підтримати головний законопроект Юлії Яцик. Якщо будуть якісь зауваження, я вважаю, що обидва автори доопрацюють їх разом. Дякую. Слово надається народному депутату України Вельможному Сергію Анатолійовичу. Володимир Юрійович Арешонков, депутатська група "Довіра". 13:46:35 АРЕШОНКОВ В.Ю. Шановні колеги, шановний пане головуючий, депутатська група "Довіра" визначає, що, безперечно, законопроект, який стосується амністії засуджених осіб, потрібно приймати. Такі законопроекти або ставали законами в усі часи, і це вияв суспільства до можливості засуджених осіб стати на шлях виправлення, пройти через процедуру ресоціалізації і стати повноцінними членами суспільства, і як акт гуманності він, безперечно, повинен бути. Єдине, в чому ми проводили дискусії, наскільки, скажімо, широким може бути коло осіб, які підлягають амністії. Ви звернули увагу, практично всього-на-всього по одній групі йшла мова в цих розбіжностях: це військовослужбовці, учасники антитерористичної операції або операції Об'єднаних сил на сході, ті, хто або має вже офіційно документи, які підтверджують, що він є учасником цих бойових дій, або ті, хто не має. Можливо, це тема для дискусій до другого читання. Нам видається, що тут можна знаходити компроміс. Стосовно осіб, які вчинили злочин, перебуваючи за кермом автомобіля в стані важкого алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних речовин і коли це все спричинило загибель людей, тут не може бути дискусій. Такі особи мають в повній мірі відбувати покарання. Тому, шановні колеги, давайте до другого читання відпрацюємо всі ці моменти і підтримаємо даний законопроект. Дякую.

Шановні колеги, "Європейська солідарність" буде підтримувати даний законопроект, але ми б просили проконтролювати, щоб в другому читанні обов'язково ті особи, які скоїли ДТП в наркотичному або алкогольному сп'янінні, не піддавалися амністії в незалежності від ступеня важкості. Але, шановні колеги, користуючись цією нагодою, я хотіла би все ж таки звернути вашу увагу, що Зеленський вже зранку мав записати звернення до демократичного світу щодо щодо деградації безпекової ситуації, показати фото, показати фото Станиці Луганської дитячого садочку, ліцею у Врубівці і публічно покласти відповідальність на російські окупаційні війська. Ми маємо зараз вже закликати світ усвідомити власну відповідальність за життя українських дітей і вже тих загроз, які… щоб ми не очікували найгіршого, і посилити санкції на Путіна і його оточення. Зараз гібридна і пряма агресія, інформаційна війна проти нашої країни. І ми вже знаємо, що, є оперативна інформація, російські засоби інформації, вони звинувачують в провокаціях нашу українську армію і викладають фото. Тому українська влада не має мовчати, хоч зараз має кричати про ці провокації, інформувати світ і вимагати відповідальності і санкцій проти Кремля. Тому що ми маємо зараз об'єднатися навколо наших Збройних Сил України. Я вже не говорю про те, що ми зараз, що хочете приймаємо, але не приймаємо ті законопроекти на фінансування наших Збройних Сил. Отямтесь, будь ласка, і подивіться, що відбувається в новинах. Слово надається народному депутату Шуфричу Нестору Івановичу, фракція "Опозиційна платформа – За життя", будь ласка. 13:50:37 ШУФРИЧ Н.І. Дякую. Шановний пане головуючий, прошу передати слово видатному фахівцю з питань визначення злочинів та покарань пану Григорію Мамці. Шановні народні депутати, це один з випадків, коли я більш професійно підійду до цього законопроекту. Чи два законопроекти є ідеальними? Ідеального у природі не існує. Чи потрібно виконати свою функцію як Верховна Рада надати закон хоча б на перше читання? Да, ми зобов'язані це зробити, тому що з 16-го року держава не дає таку преференцію, як у вигляді амністії. Хто туди попаде, це рішення буде ставити… в цьому залі буде прийматися під час… після внесення депутатами і повністю процедури проходження по залу правок, і уже прийняття рішення за основу і в цілому в цій залі. Я прошу вас все-таки міряння в своїх там предметах і амбіціях залишити в себе за робочим місцем і зрозуміти один факт: комітет розгляну і прийняв рішення рекомендувати залу, проголосувати за законопроект за перше читання. Після цього будуть враховані всі думки як авторів законопроекту альтернативного, співавторів і всіх інших для того, щоб все-таки цей закон став законом. Прошу підтримати рішення комітету вигляді першого законопроекту, проголосувати "за", доопрацювати в комітеті в передбачений законом термін і дати цей закон, який, по суті, де будуть плюси, де будуть мінуси, практика покаже, але ми зобов'язані це зробити. Ми будемо підтримувати цей законопроект як основний. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я надам ще слово Крульку Івану Івановичу. Після цього народному депутату Юрчишину. Хтось ще хоче висловитися? Шахов. А, боже, Лубінець, я бачу, перепрошую. Я без окуляр, перепрошую. Іван Іванович, і після цього будемо голосувати, після цих трьох доповідей. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". На розгляді законопроект, який стосується надання амністії з нагоди Дня незалежності України 30-ї річниці. Безумовно, добре було б такі законопроекти приймати до річниці незалежності, а не пів пів року після. Але, в той же час, ми його зараз розглядаємо, і "Батьківщина" буде голосувати за альтернативний законопроект, співавторами якого також є представники "Батьківщини", зокрема Крулько і Михайло Цимбалюк. Ми вважаємо, що дійсно країна з гуманітарних міркувань повинна піти на амністію для осіб за малозначні діяння: жінок, тих, які мають важкі хвороби, інвалідів I групи, хворих на туберкульоз і так далі. Якщо ця особа вчинила незначне суспільне діяння, більшу частину строку покарання відбула і є об'єктивні фактори для надання такої амністії. Я вважаю, що ми повинні проголосувати. Чому саме альтернативний законопроект? Тому що цей законопроект розширяє коло осіб, яким така амністія може бути надана, і більш чітко визначає передумови надання... Будь ласка, народний депутат Юрчишин. Після цього народний депутат Лубінець, після цього переходимо до голосування. Прошу народних депутатів запросити до зали. Шановні колеги, це той випадок, коли треба піднятися над політичними непорозуміннями, можливо, навіть над організаційними непорозуміннями і підтримати обидва законопроекти, бо найголовніше - це щоб ми нарешті все-таки запровадили амністію. Ми не зробили цього, на жаль, в момент епідемії, гострої кризи COVID, але вона не закінчилася. Ми не проявили фактично милосердя. Тому ми будемо голосувати як за один, так і за другий законопроект, який пройде – вдосконалимо. Є зауваження і антикорупційного комітету, бо є колізія між кодексами і законопроектами, але виправимо це. І, справді, на ґратах мають бути плагіатори-корупціонери, як Шкарлет чи Татаров, а не... а людям, які виправляються, треба дати шанс. Голосуємо за два законопроекти. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат Лубінець Дмитро Валерійович і після цього переходимо до голосування. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка. 13:55:28 ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України! Ну, по-перше, я хочу всім нагадати, що в нас 30-а річниця незалежності була в попередньому році, і, напевно, логічно було б ці законопроекти розглядати, ну, принаймні пів року тому. Але знову ж таки хто повинен був їх подати? На наш погляд, в першу чергу Кабінет Міністрів України і Міністерство юстиції. Тому я дякую народним депутатам, які підняли це питання, зареєстрували два законопроекти. Виходячи з того, що ми прочитали, ми просимо голосувати за альтернативний законопроект, на нашу думку, він більш фахово підготовлений. Але якщо пройде основний, ми готові приєднатися до напрацювання через поправки до другого читання. Тому, шановні народні депутати, голосуємо "за", і дійсно дуже багато людей, які відбувають покарання, які перший раз зробили цю помилку, давно хочуть вийти і зробили висновки. Дякую. Голосуємо за альтернативний. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення двох законопроектів, зараз переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, у нас є Шановні колеги, у нас є два законопроекти: основний і альтернативний, комітет рекомендує основний прийняти за основу. Тому я буду ставити основний, якщо він набирає – працюємо далі над ним, якщо ні – я буду ставити на голосування альтернативний. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу проект Закону про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України (реєстраційний номер проекту 5249). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-208 Рішення не прийнято. Шановні колеги, тоді я буду ставити альтернативний для того, щоб прийняти за основу. Я ставлю пропозицію прийняти за основу альтернативний законопроект 5249-1. Це проект Закону про амністію з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Шановні колеги, прошу голосувати. За-310 Рішення прийнято. Альтернативний прийнятий за основу. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги… Зараз вони просять перерву? Звернулися дві фракції - це фракція "Слуга народу" і депутатська група "Довіра" - з перервою із заміною на виступ.

Артур Володимирович, що ж ви так… Шановні колеги, перерв не буде, тому що група "Довіра" вже використала сьогодні разом з "Голосом", мені говорять, тому перепрошую. Так, шановні колеги, йдемо далі. Переходимо до розгляду питання 3447… Секундочку, 3447 - це проект Постанови про деякі питання захисту права на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України) та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги. Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. За-242 Рішення прийнято. Я запрошую до слова доповідача – заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Яременка Ігоря Олександровича. Будь ласка.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати, до вашої уваги пропонується проект Постанови Верховної Ради України про деякі питання захисту права на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги (реєстраційний номер проекту Проектом передбачено передачу з власності Автономної Республіки Крим у державну власність майнового комплексу за адресою: вулиця Севастопольська, 17А у місті Сімферополі. За згаданою адресою знаходиться Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги. З 2001 року майновий комплекс за договором оренди перебуває в користуванні Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, наразі Православної церкви України. У 2019-2020 роках так званими судами РФ на тимчасово окупованій території Криму прийняті незаконні рішення, згідно яких згаданий майновий комплекс переданий так званому Міністерству майнових і земельних відносин Республіки Крим. Фактично приміщення Кафедрального собору і інших споруд, що на законних підставах перебувають в користуванні кримської громади ПЦУ, свавільно захоплено. При цьому було пошкоджено і знищено цінне церковне майно. Причиною таких дій РФ стала відмова Кримської єпархії ПЦУ здійснити незаконну перереєстрацію відповідно до законодавства РФ. Натомість глава єпархії митрополит Сімферопольський і Кримський Климент, незважаючи на постійний тиск, активно підтримує українських політв'язнів в Криму. Наразі, наприклад, митрополит Климент є громадським захисником Владислава Єсипенка. Внаслідок ухвалення проекту Постанову 3447 буде створено передумови для відновлення порушених прав громадян ПЦУ на Кримському півострові. Україна в черговий раз приверне увагу міжнародної спільноти до порушених прав...

Сергійович), заступниці голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Михайлівні Кравчук. Шановні колеги, протягом восьми років окупаційна влада на території Криму системно порушує права вірян Кримської єпархії Православної церкви України, про це говорять цифри. До тимчасової окупації на Кримському півострові налічувалося 48 релігійних громад, парафій, місій і братства, монастир, зараз залишилося 4 парафії, 5 храмів, з 23 священнослужителів продовжують свою роботу лише 4. Відбуваються релігійні переслідування, примусова перереєстрація релігійних організацій заборона публічного сповідування віри, налаштування людей через цілеспрямовану пропаганду релігійної ворожнечі, загрози для життя і здоров'я вірян, священнослужителів та членів їхніх сімей. Комітет на своєму засіданні ще 3 червня 2020 року ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати Постанову 3447 за основу та в цілому. В ситуації необхідності визначення повноважень держави Україна стосовно управління майном АРК Крим, зокрема Кафедральним собором святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим це найбільш оптимальний правовий інструмент. За замовчуванням управління об'єктами державної власності віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України, а управління майном АРК – до повноважень Ради Міністрів АРК. У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації застосовується положення Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та особливий правовий режим на тимчасово окупованій території України", що надає правові підстави для передання управління майном державі Україна. У разі порушення положень згаданого закону, державні органи України застосовують механізми, передбачені законами України та нормами міжнародного права. Україна матиме дієві правові інструменти для подальшого Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати це питання? Прошу записатись: два – за, два – проти. Слово надається народному депутату України Пивоварову Євгену Павловичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Будь ласка. Є.П. Дякую вам. Прошу передати слово Потураєву. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Микита Русланович Потураєв, будь ласка. Шановні колеги, я прошу звернути увагу зараз на декілька слів, які я хотів би вам сказати. Насправді ця постанова не про релігію або церкву - ця постанова про будівлю, про Ситуація, яка належить Україні… Бо належить ця будівля і договір був укладений з Радою Міністрів АРК до 50-го року. І це українська будівля так само, як і Крим український, і ми маємо відстоювати інтереси нашої держави на тимчасово окупованій кримській землі, в тому числі наше майнові інтереси. Але це більше ніж про храм, це більше ніж про будівлю – це про українську громаду в окупованому Криму, це про осередок українства, бо на подвір'ї цього храму лунає українська мова під час богослужіння, коли Великдень, коли інші свята. Вона більше ніде в Криму вже не лунає. Колеги, є певні релігійні, можливо, дискусії. І я навіть зрозумію тих із вас, колеги, хто може не проголосує за цю постанову з саме релігійно-церковних мотивів. Але я як громадянин України не зрозумію жодного депутата народного України в цій залі, хто не проголосує за цю постанову з політичних мотивів. Я прошу дуже підтримати українську власність і українство в Криму – в українському Криму! Дякую. Слово надається народному депутату України Чийгозу Ахтему Зейтуллайовичу, фракція "Європейська солідарність". Шановні колеги, безумовно, ми будемо підтримувати цю постанову. Я трохи не згоден з моїм колегою, з Микитою, тому що тут не може бути якихось інших там підходів, це сугубо наша боротьба за наш Крим, і це є політичне питання в першу чергу, і це є захист наших прав, наших прав, нашої держави і прав на території Криму. Я хочу нагадати, як вісім років тому, от приблизно в ці часи, коли держава-терорист захоплювала Крим, в першу чергу руками мародерів і от так званих самооборонців вона захопила практично всі парафії Української православної церкви. І тоді кримські татари відчинили свої двері своїх мечетей, щоб показати от ту єдність не на словах, а на справах з українцями. Сьогодні зранку знову в Криму були зачистки. Я хочу сказати, що дії держави-терориста на тимчасово окупованих територіях нічого спільного не мають з таким поняттям, як процесуальні речі. Це зачистки і облави, вони захопили Едема Дудакова, делегата Курултаю кримськотатарського народу, і зараз його заарештували. Так от я про що? Про те, що там всі мають надію і віру в Україну, що ми визволимо Крим, і їх дуже турбує те, що зараз коїться на наших кордонах. Давайте показувати на справах нашу єдність… Дякую. Слово надається народному депутату України Шаповалову Юрію Анатолійовичу, депутатська група "Партія "За майбутнє".

Протягом років є люди в Криму, які борються, яких знищують, пресують, які сьогодні за ґратами, в першу чергу це кримські татари. Але, разом з тим, митрополит, владика Православної церкви України Климент, його парафіяни, його люди, які навколо нього згрупувалися, українці вже восьмий рік не здаються і кидають виклик кремлівській владі. Тому я глибоко переконаний, що сьогодні зал має об'єднатися, і це питання не тільки в церковному контексті, хоча Православна церква України показує себе як церква воююча, як церква, яка стоїть за Україну серед, навколо окупантів в Криму, і яка не здається. І таким рішенням ми маємо передати нашу нашу повагу до кожного українця, який в складний час кидає виклик окупанту там на території Криму. Тому, друзі, я закликаю всіх нас підтримати тих, у кого є українське серце в Криму. Голосуємо "за". Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Будь ласка, Іван Іванович Крулько, фракція "Батьківщина". Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Безумовно, фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект, оскільки він стоїть на захисті українського майна, яке знаходиться в окупованому кремлівським режимом українському Криму. Але, шановні колеги, я до нас всіх хотів би звернутися. В 2020 році, в березні 2020-го, цей проект був зареєстрований в парламенті. Зараз 2022-й. Ми, щоб проголосувати за проект постанови, який стосується українського майна в Криму, два роки валандали, а митрополит Климент оббивав усі пороги: проголосуйте, бо це єдиний храм Православної церкви України і українське майно, яке знаходиться в тимчасово окупованому Росією Криму. То скажіть, будь ласка, а хто ми є, якщо ми два роки тягнемо з такими законопроектами? Я згоден з цим, що цей законопроект не є технічним, цей законопроект є важливим, оскільки це є частина боротьби України за те, що нам належить і за український Крим, за те, щоб ми відвоювали український Крим, коли прийде час, за те, щоб ми повернули наші території і повернули наших громадян бажано дипломатичним шляхом. Але я хочу сказати ще одну річ. Це законопроект, який мусить показати: тут немає питання конфесій, хто до якої належить, тут є питання нашого майна, яке треба перевести в державну власність, щоб його важче було відбирати окупантам. І це питання стосується одного: хто вважає, що Крим український і стоїть за нього, і стоїть за захист української державності, той має голосувати. Ті, хто підігрують Кремлю, ті будуть голосувати іншими кнопками. Ось про що цей законопроект. Він є визначальним, і фракція "Батьківщина" за нього проголосує повним складом. Дякую. Дякую, шановний пане головуючий. Безумовно, Крим – це Україна. Але найбільше зараз голосують і кричать про майно в Криму ті, хто в 2014 році його здав, і ті, хто їм в цьому потакали. І я в цьому питанні погоджуюся з Президентом, що треба розібратися, як це все відбулося. Ви знаєте, говорити про вільний світогляд – це красиво. Але тоді вільний світогляд має бути і в Києві, коли закривають шість телеканалів по бєспрєдєлу, коли тримають людину в заточенні, коли сьогодні мав бути розгляд апеляційного суду на 38-й день після рішення першої інстанції щодо арешту, справу з Печерського суду стосовно утримання Медведчука не передали в апеляційний суд. Оце світогляд, оце законність. Спочатку вимагайте і забезпечте закон в Києві, а потім в Криму. Дякую за увагу. Ви знаєте, шановні колеги, мені дуже прикро, що справді ця постанова побачила цей зал лише за два роки, а раніше, на жаль, не було політичної волі для того, щоб внести і проголосувати, надіюсь, майже одноголосно за цю постанову. Більше того, абсолютно мої колеги були праві, коли говорили про те, що зараз зараз йде мова не про віру, не про віросповідання, і це не за нашу честь має бути, підтримати тут, чи це буде мусульманська мечеть, чи це буде протестантська церква, чи це буде греко-католицька, чи, безперечно, навіть наша рідна Православна церква України. Якщо ми б'ємося, а не лише говоримо про те, що Крим – це Україна, нам справді треба доводити це на ділі і битися за своїх треба до кінця. Нарешті нам пора засвоїти і вивчити на зубок. Дякую. Однозначно "за". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Ми завершили обговорення цього питання. Будь ласка, приготуйтеся до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про деякі питання захисту права на свободу світогляду на віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України) та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги (реєстраційний номер проекту 3447). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-271 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Йдемо далі. По фракціях покажіть, будь ласка. Мотовиловець, да, будь ласка. Шановні колеги, я прошу вас змінити порядок розгляду законопроектів і перейти до розгляду Закону 2811, 5202. Не займе багато часу, це все друге читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 5811, 5202. Про що вони? Зараз я знайду їх сам і зачитаю вам, одну секундочку. Зараз, зараз, я прочитаю про що ці законопроекти.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 І законопроект 5202-д (це друге читання) - проект Закону про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель. Це два других читання, і я ставлю цю пропозицію. Пропозицію можна проголосувати? Будь ласка, Артур Володимирович. 14:18:20 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановні колеги, "Європейська солідарність" готова підтримати ці законопроекти, вони важливі. Але ви вважаєте, що містобудівна діяльність сьогодні, коли нам треба терміново виділяти гроші на армію, важливіша за закупки озброєнь, важливіша за створення стратегічних резервів і важливіша за зарплату армії? Слухайте, взагалі адекватність присутня якась чи ні? Дякую. Шановні колеги, є пропозиція Мотовиловця, я ставлю її на голосування. Тобто ця пропозиція стосується до зміни розгляду питань порядку денного і переходу до розгляду питань 5811, 5202-д. Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-233 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Йдемо далі. Переходимо до законопроекту, секундочку… 5811. 5811, зараз, одну секундочку. Це проект Закону про внесення змін до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо спрощення розміщення технічних засобів електронних комунікацій (друге читання). Я запрошую за трибуну голову Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Клочка Андрія Андрійовича. Будь ласка, Андрій Андрійович. Шановні колеги, я дивлюся, що тут всі поправки враховані. Ніхто не буде наполягати на своїх, чи на підтвердженні чужих поправок? Ніхто. Я можу ставити на голосування. Дякую за розуміння.

Прошу народних депутатів голосувати. За-308 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Йдемо далі. Наступний законопроект 5202-д. Це проект Закону про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель. Я запрошую за трибуну голову Комітету з питань аграрної та земельної політики Миколу Тарасовича Сольського, будь ласка. Шановні колеги… Шановні колеги, ласка. Шановні колеги… Шановні колеги, чи є ті, хто буде наполягати на врахуванні своїх поправок? Таких немає. Є? Нестор Іванович, у вас є свої поправки? І в Івченка є? Так. У вас є поправки, так? Я спочатку запитую авторів поправок, які відхилені комітетом, але які хочуть поставити їх на врахування. Вадим Євгенович Івченко, будь ласка. Яка ваша поправка, номер? Шановний головуючий, у мене правка 75, 77, 80, 83, 88, 93, 122, 159, 187, 208, 215, 221, 254, 256, 280. Я пропоную, щоб ви дали мені 2 хвилини.

що відбувається з цим законом? Цей закон фактично приватизовує те, що було побудовано ще за радянських часів, - це меліоративні системи. Так, вони сьогодні в такому стані, що туди потрібно інвестувати. Потрібно однозначно. Але так потрібно зробити це об'єднання водокористувачів, якими передаються чи ці міжгосподарські мережі, щоби великі великі не подавлювали маленьких. Щоби не було так, що маленькі будуть стучатися і не будуть мати доступу до води, щоби великі не роздували безпосередньо ті інвестиційні проекти і не приходили в ці об'єднання користувачів, і не просили мільйони вкладати в ці інвестиційні проекти, а у маленьких немає доступу, фермерів, до кредитів і до кредитних ресурсів. Ми цей закон намагалися зробити таким, щоби всі мали однаковий голос в незалежності від кількості землі. Але наразі там залишилася норма, коли, ну, перше коло голосувань і друге, перше і друге, воно все ж таки спричинить такі випадки, коли великі землекористувачі будуть подавляти маленьких фермерів. "Агарний союз", асоціація "Аграрний союз", вона написала свої пропозиції, щоби вони були враховані. На жаль, аграрний комітет не врахував. Ми як фракція "Батьківщина" завжди стояли на сторожі маленьких форм господарювання, фермерів. Так, існують всі, але не за рахунок маленьких потрібно приватизовувати і передавати в ОВК безпосередньо ці меліоративні системи. Тому ми не голосуємо за цей закон. Дякую. Шановні колеги, більше ніхто не буде наполягати на своїх поправках, які не були враховані комітетом? Ніхто. Дякую. Тепер запитання: чи буде хтось ставити поправки на підтвердження, поправки інших народних депутатів? Нестор Іванович Шуфрич, будь ласка. Але спочатку номера скажіть мені чи номер. 14:25:23 ШУФРИЧ Н.І. Дякую, пане Голово. У мене п'ять поправок, які я просив би поставити на підтвердження: 8, 9, 10, 19, 22. Але щоб я по кожній не виступав, прошу 2 хвилини. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте, будь ласка, 2 хвилини. 8, 9, 10, 19, 22. Я правильно занотував? Будь Шановні колеги, я названі поправки потім попрошу по черзі поставити на підтвердження. Але мене перепитали мої колеги, що сьогодні відбулося в апеляційному суді, де мала розглядатися скарга апеляційна на постанову Печерського суду щодо міри утримання Віктора Медведчука. Уявіть собі, за 38 днів справу не змогли передати з Печерського суду до апеляційного суду, 38 днів. апеляційного суду змушені були констатувати порушення всіх термінів і окремою ухвалою зобов'язати Печерський суд передати справу на розгляд. Більше того, прийшов прокурор звинувачення і він не мав повноважень представляти звинувачення. Скажіть, будь ласка, про яке правосуддя ми можемо говорити, коли затягується право громадянина оскаржити свій арешт? В цих умовах ми, безумовно, не можемо сприйняти нормальну роботу в тому числі і у Верховній Раді України, ви бачите, що сьогодні апеляція до правосуддя, до справедливості не має ніякого сенсу. На жаль, ми бачимо вибіркове правосуддя, тому що окремим, які були п'ятими, бояться реалізувати звинувачення, треба віддати належне, вони теж є безпідставними, але у мене таке враження, що одних замовляють покарати, а інших замовляють звільнити від покарання. Так бути не може, і ми сподіваємося, що все ж таки закон колись повернеться в нашу країну і абсолютно безпідставні звинувачення отримають справедливу оцінку в судді… Дякую. Нестор Іванович, у мене до вас теж, я знаю, що ви людина конструктивна, ми вислухали ваше ґрунтовне зауваження по цим правкам, можна ми їх не будемо ставити на підтвердження і просто проголосуємо вже за закон в цілому? Якщо ви не проти. Дякую. Ми домовились, так, ви виступили по цим поправкам, ми зрозуміли. Можна ми не будемо ставити їх на підтвердження? Добре? Ми можемо переходити до голосування, дякую. Нестор Іванович, дякую, спасибі, я дякую за конструктивізм вам, дякую. Шановні колеги…

Ставити на підтвердження? Добре. Нема питань. Шановні колеги, 8 поправка, 8 поправка, це поправка народного депутата Гайду. Вона комітетом врахована, водночас Нестор Іванович Шуфрич обґрунтовано, ми почули це, просить поставити її на підтвердження. Я ставлю 8 поправку на підтвердження. Комітет пропонує залишити її врахованою. Будь ласка, колеги, прошу голосувати.

За-275 Рішення прийнято. Наступна… Теж будемо ставити, Нестор Іванович? Всі ставимо, да? Чи вже ні? Ставимо всі. Я ставлю наступну, 9 поправка народного депутата Маслова. Вона врахована редакційно комітетом, водночас Нестор Іванович, як ви почули, аргументовано попросив поставити її на підтвердження. Я ставлю на підтвердження в редакції, яка пропонується комітетом. Прошу голосувати, шановні народні депутати. За-285 Все. Дякую. Нестор Іванович, ви побачили, що підтримка є, давайте переходимо до голосування. Я вам дуже дякую за вашу конструктивну позицію. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (реєстраційний номер проекту 5202-д). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-279 Рішення прийнято. Шановні колеги, вітаю. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, я перепрошую, ми тут бачимо цифри, в нас біжать, і постійно хтось один... добігає більше цифра, потім стає на один менше. Нагадую, може, хтось новий в залі, треба тримати до кінця і сенсорну клавішу, і зелену, тому що постійно хтось один в кінці злітає і вам не зараховується голос ваш. Тому, будь ласка, все-таки врахуйте це. Дякую. Шановні колеги, ми далі повертаємося до того порядку денного, який у нас був, і переходимо до... Більше ніхто не буде міняти порядок денний, черговість розгляду? Переходимо до законопроекту 5273. Це проект Закону про внесення змін до статті 48 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо деяких питань використання майна ліквідованих державних і комунальних закладів фізичної культури і спорту. Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу голосувати. За-242 Рішення прийнято. Я запрошую до слово першого заступника голови Комітету з питань молоді і спорту Беленюка Жана Венсановича. Оскільки ви від авторів і від комітету – 4 хвилини. Будь ласка. Дякую. Дякую, шановні колеги. Вітаю, шановна президія, вітаю усіх українців! законопроекту самого. Хочу представити законопроект як співавтор, а також висловити позицію комітету щодо нього. Законопроектом пропонується внести зміни до статті 48 Закону України про фізичну культуру, доповнивши її новою частиною, відповідно відповідно до якої майно, в тому числі земельні ділянки, ліквідованих державних і комунальних закладів фізичної культури і спорту або тих, діяльність яких зупинена, відповідно до рішення замовника може бути використане виключно для надання фізкультурно-спортивних послуг, в тому числі на засадах державно-приватного партнерства. Комітет з питань молоді та спорту на засіданні 28 квітня 2021 року розглянув проект закону України. І слід зазначити, що Головне Верховної Ради України висловило деякі зауваження щодо закону. А саме, перше: спеціальне посилання у тексті законопроекту на можливість використання майна державних і комунальних закладів фізичної культури і спорту на умовах державно-приватного партнерства виглядає зайвим, оскільки відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про державно-приватне партнерство" спорт вже включено до сфер застосування такого партнерства. І друге. Перехідні положення не можуть міститися в законопроектах про внесення змін до інших законів. З огляду на зазначене, назва розділу ІІ законопроекту потребує внесення відповідних змін. Під час обговорення проекту закону члени комітету підтримали законодавчу ініціативу. Водночас народні депутати України члени комітету зазначили, що для уникнення протиріч зі статтею 143 Конституції України доцільно викласти абзац другий частини першої розділу розділу І законопроекту в такій редакції: "Майно ліквідованих державних і комунальних закладів фізичної культури і спорту використовується без зміни його цільового призначення". З огляду на зазначене та з метою усунення наведених зауважень комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проекту закону у першому читанні прийняти його за основу та в цілому з урахуванням таких пропозицій комітету: Перше. Абзац другий частини першої розділу І законопроекту викласти в такій редакції: "Майно ліквідованих державних і комунальних закладів фізичної культури і спорту використовується без зміни його цільового призначення"; У назві розділу ІІ законопроекту слова "та перехідні" вилучити. Так, це з приводу законопроекту. І ще хочу кілька слів сказати в контексті вчорашньої перемоги нашого олімпійця Олександра Абраменка. Ми його вже привітали. І я хочу сказати, що, ну, по-перше, дуже символічно, що перемога була саме вчора - в День єднання. Тому що спорт – це та сфера, яка, безумовно, єднає всіх українців на всій території нашої прекрасної держави. І хочу сказати наступне. Що незважаючи на ту критику і на той скепсис, які ви висловлювали, навіть деякі представники засобів масової інформації з приводу того, що наші спортсмени будуть без медалі, ми повернемося ні з чим, наші спортсмени постійно доводять те, що вони заслуговують підтримки, і постійно доводять це, привозячи гідну кількість медалей для нашої країни. І я хочу, щоб всі українці брали приклад з наших спортсменів у контексті захисту нашої країни. Треба вірити у своїх воїнів, треба вірити у свою країну, у своїх спортсменів і завжди підтримувати їх, незважаючи ні на що. Слава українському спорту! Слава Україні! Героям слава! Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Немає необхідності? Можемо переходити до голосування, так? Є? Артуре Володимировичу, звичайно, святе право фракцій і груп. Прошу записатися: два – за, два – проти.

О.В. Олександр Ковальчук, Рівненщина, фракція "Слуга народу". Ви знаєте, в цьому залі не так часто аплодують автору законопроекту, нашому нашому медалісту Жану Беленюку. Я дуже дякую йому за цей законопроект, тому що він охоплює велику кількість проблемних питань, які є на території України сьогодні, це і ліквідовані спортивні заклади, і ті, які давно вже не функціонують. вже час привести до порядку те майно, і землю, і приміщення, і площадки, які перебувають в занедбаному стані. наша політична сила звертає увагу на такі, можливо, непопулярні для когось речі і приймає рішення, які дають можливість нашим дітям, нашим спортсменам, активній частині нашого населення вірити в те, що навіть в такі складні часи, в яких перебуває Україна сьогодні, ми не забуваємо про те, що маємо створювати умови

будуть якісь зауваження, їх обов'язково можна буде доопрацювати. А зараз всіх колег, і нашу фракцію, і всіх колег в залі, запрошую проголосувати та підтримати за цей законопроект. Дякую.

Шановний пане Голово, шановні колеги, "Європейська солідарність" буде підтримувати цей законопроект, тому що для нас дуже важливо, щоб діти, які зараз займаються в спортивних закладах, мали можливість і далі тим займатися, адже це є адекватність, коли молоді виростають потім йдуть у Збройні Сили і захищають Україну. Для нас дуже важливо, щоб ця адекватність і зберігалася не лише стосовно спорту, але і обороноздатності країни, адже в умовах, коли потрібно збільшувати фінансування не лише на спорт, не лише на освіту, але також і на Збройні Сили України, які зараз захищають нашу країну на сході, особливо, зважаючи на те, що сьогодні відбулося в станиці Луганській та інших населених пунктах Донеччини. Донеччини. Для нас дуже важливо, щоб було збільшено фінансування на Збройні Сили, адже військові, здорові військові, які виросли в цих спортивних закладах, які захищали нашу країну на спортивних аренах, зараз захищають Україну на сході, щоб вони також мали достатнє забезпечення, достойну зарплату, щоб було оплачене державне оборонне замовлення. Тому це є адекватність голосувати і за цей законопроект, і за законопроект, який стосується збільшення фінансування на Збройні Сили. Слава Україні! Героям слава! Слово надається народному депутату України Скорику Миколі Леонідовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Будь ласка. 14:40:30 СКОРИК М.Л. Прошу передати слово моєму колезі Загородньому Юрію Івановичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Іванович Загородній, будь ласка. Дякую, шановний Руслан Олексійович. Хочу зразу сказати, що наша фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" буде підтримувати цей законопроект за нього проголосує у першому читанні. Але до другого читання цей законопроект треба буде доопрацювати, щоб він був ще кращим від того, який він є зараз. Але цього законопроекту недостатньо для того, щоб наша молодь почала дружити із спортом, наша молодь полюбила здоровий спосіб життя. Державі конче потрібно декілька державних програм, і насамперед державна програма державна програма пропаганди здорового способу життя. Коли буде прийнята така програма, ми тим самим виконаємо першу частину статті 49 Конституції України. Також державі потрібна ще одна державна програма, яка була в свій час в Україні, але при п'ятому Президенту України уряд Яценюка припинив дію цієї програми, це програма розвитку льодових видів спорту: хокею, фігурного катання, кьорлінгу - тих видів спорту, по яких, на жаль, ми сьогодні дуже і дуже сильно відстаємо від передових країн світу. І на самий кінець свого виступу я також хочу сказати те, що вже сьогодні говорив мій колега Шуфрич Нестор Іванович, про те, що сьогодні, на жаль, в Україні розтоптана судова гілка І сьогоднішні події в Апеляційному суді міста Києва щодо розгляду апеляції нашого колеги народного депутата України Віктора Володимировича Медведчука показали, що судової гілки влади в Україні немає. А Президент України в своїй передвиборчій програмі чітко казав, що "я буду робити все, щоб судова гілка влади

Прошу передати слово народному депутату Сергію Рудику. Шановні друзі, дуже шкода, що Жану Беленюку тільки 31 рік і що це його перша каденція як народного депутата. Адже якби припустити, що він був би народним депутатом першого скликання, уявіть, скільки стадіонів по нашій державі вдалось би зберегти і не віддати під хаотичну забудову. За прикладами далеко не треба ходити, вийдіть з Верховної Ради і поверніть по Кловському вниз, зліва буде стадіон Арсеналу, ледь не з вилами люди відстоювали право, щоб його не дати забудувати. Уявіть собі, по скільки там квадратний метр. Велотрек в Києві, Богдана Хмельницького. Вила – це мінімум, що можна сказати, скільки люди роками відстоювали, щоб зберегти цей велотрек і залишити його спортивною установою. І таких прикладів можна наводити багато і багато. Але давайте не зупинятися тільки на спорті. Поки у нас страшна історія на кордонах і нам погрожує знову і знову російський агресор, давайте збережемо цільове призначення земель оборони і не дамо забудувати, вибачте мені, будівлі, заводи, які ще можуть випускати ракети, які ще можуть випускати танкове озброєння в Харкові, давайте не дамо забудувати Арсенал. Ми сьогодні тільки зняли Голову Фонду держмайна з його посади, давайте зупинимо те, що ще можна зупинити, і зробимо все, що в наших силах, щоби цільове призначення земельних ділянок, особливо цінних для держави, залишити у власності українського народу. Голосуємо "за" у першому читанні. Швидко голосуємо в другому і вносимо ініціативу про заборону приватизації земель оборони. Шановні колеги, хто ще бажає? Я бачу, Лозинський, і я бачу, Бакунець. Більше ніхто, шановні колеги? Тоді Роман Михайлович Лозинський, після цього Павло Андрійович Бакунець, будь ласка, і переходимо до голосування. Роман Лозинський, Львівщина. Колеги, добре, що у мене одна хвилина, бо більше тут нема про що говорити. Молодь, спорт, дозвілля, альтернатива шкідливим звичкам, можливість розвиватися фізично, бути в здорових кондиціях – це те, що потрібно ставити пріоритетом для держави. На превеликий жаль, молодь, на превеликий жаль, здоровий спосіб життя і всі норми, які мають цьому сприяти, і вся інфраструктура, яка має цьому сприяти, 10-й, 15-й, 20-й і 25-й пріоритет держави. Я хочу наголосити, що нам треба буде менше видатків на медицину тоді, коли у нас будуть більш здорові громадяни, в тому числі з молодого віку, а ми бачимо, що ряд хвороб, на превеликий жаль, молодшають. Тому, шановні колеги, після того, як децентралізація укрупнила ряд і районів, і громад, нам потрібно зробити все, аби інфраструктура, якісна, для здорового способу життя, спорту, молоді зберігалася. Голосуємо за цей законопроект, доопрацьовуємо до другого читання... Будь ласка, Бакунець Павло Андрійович. І після цього я запрошую народних депутатів до зали, будемо приймати рішення по цьому законопроекту. 14:46:33 БАКУНЕЦЬ П.А. Шановний пане Голово, шановні народні депутати. Павло Бакунець, Львівщина, депутатська група мажоритарників "Довіра". Однозначно, що ми підтримуємо дану ініціативу, аби зберегти спортивну інфраструктуру по наших великих містах, особливо де вона може бути хаотично забудованою. Але сьогодні також слід згадати і про цю добру програму, яка була для будівництва штучних мініфутбольних полів, котрою скористувалися багато громад (її потрібно продовжити, потрібно створити додаткову програму на будівництво, відновлення, реконструкцію стадіонів, особливо по новостворених маленьких громадах), про програму підтримки хокейної інфраструктури, льодових арен, таких як в місті Новояворівському і інших містах. Це дуже-дуже важливо, таким чином програмами допомагати розвитку спорту відповідно в нашій державі. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Прошу народних депутатів приготуватися до прийняття рішення. Рішення комітету: прийняти за основу і в цілому. Але будемо ставити почергово. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до статті 48 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо деяких питань використання майна ліквідованих державних і комунальних закладів фізичної культури і спорту (реєстраційний номер проекту 5273). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-309 Рішення прийнято. Шановні колеги, я можу поставити в цілому? Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з врахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до статті 48 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо деяких питань використання майна ліквідованих державних і комунальних закладів фізичної культури і спорту (реєстраційний номер проекту 5273). Готові голосувати, шановні колеги? Прошу голосувати.

За-303 Рішення прийнято. Вітаю, колеги. Шановні колеги, далі у нас декілька других читань і 10 хвилин залишилося. Я оголошую, що ми переходимо до законопроекту 5608: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту. Це друге читання. Я запрошую народного депутата Мандзія Сергія Володимировича від комітету. Мені сказали, що дві поправки буде від Михайла Михайловича Цимбалюк - і все, так? Будь ласка, Михайло Михайлович, номери поправок одразу скажіть мені.

Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановний доповідачу, я насамперед хочу сказати, що законопроект потрібний, він внормовує діяльність

деякі правки були враховані, хоча залишилися недоречності, особливо що стосується словосполучень "територій та населених пунктів", які часто в законопроекті звучать, але згідно Конституції не слід забувати, що є територіальні громади сіл, селищ і міст. Насамперед також в цьому законопроекті говориться, і нові визначення, що стосується ланок, підланок. Через те мені видається, що підзаконними актами Кабінету Міністрів слід буде такі речі унормовувати. Насамперед у законопроекті, на нашу думку, чітко виписано, що виконавчий орган – це не лише комітет відповідної ради, а й інші структурні підрозділи, а посада "заступник голови територіальної громади" не відповідає законодавству. Коректніше було б визначити, що керівником таких робіт, коли мова йде про ліквідацію наслідків стихійних… надзвичайної ситуації, було б визначити одного із заступників сільського, селищного, міського голови за рішенням цього ж органу або міського голови чи сільського, селищного. Наступна річ.

Ви наполягаєте, щоб ми ставили їх, чи ні? Дякую. Будь ласка, Вадим Євгенович Івченко піднімав ще руку по своїх поправка. Так, Вадим Євгенович, номери поправок.

даний законопроект фактично зобов'язує місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечити накопичення і підтримання у готовності засобів індивідуального захисту для населення незалежно від їх проживання у потенційно небезпечних зонах з надзвичайних ситуацій. Але при цьому, колеги, ми чітко розуміємо, що в органах і в бюджетах громад ці кошти відсутні, колеги. В спроможних громадах це буде фактично як розпил бюджетних грошей, а в тих громадах, що нема, вони не будуть забезпечувати своїх людей, які там проживають, безпосередньо засобами індивідуального захисту. Наші поправки саме стосувалися вдосконалити ці міжбюджетні відносини, щоб все не вішати на об'єднані територіальні громади, тому що їхня спроможність різна. На жаль, ці правки не були підтримані. Дякую. Ми завершили обговорення цього законопроекту. Можемо переходити до його прийняття. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту (реєстраційний номер проекту 5608). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-279 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Переходимо далі. Наступний законопроект (це теж друге читання) 5498 - це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності (друге читання). Я запрошую до слова до трибуни голову підкомітету Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Сову Олександра Георгійовича. Будь ласка, Олександр Георгійович. До мене підходив народний депутат Грищук, одна хвилина. Ще хтось буде наполягати? Михайло Михайлович Цимбалюк. Дві хвилини, да? Дві хвилини, це по ваших поправках. Тільки спочатку називайте номер своєї поправки, щоб всі розуміли, що ви виступаєте по ній. Грищук, після цього Цимбалюк. Будь ласка. Р.П. 12 поправка. Шановні колеги, я як співавтор законопроекту разом з Комітетом освіти просимо підтримати цей і наступний законопроект, які надзвичайно необхідні нашим науковцям. Ці законопроекти про зміни в Податковий і Митний кодекс щодо зняття ввізного мита та ПДВ для наукового обладнання, реагентів та наукової літератури. Це найменше, що ми з вами зараз можемо зробити для розвитку науки, тому що, за різними підрахунками, до 300 мільйонів може залишитися в цій сфері, і це надзвичайно важливо, бо наука в нашій країні недофінансована. До другого читання разом з Академією наук, Національним фондом досліджень та профільним комітетом, мені здається, досить непогано опрацювали ці два закони, і вони, якщо ми проголосуємо, вступають в силу вже цього року. Тому, колеги, прошу підтримати науковців і проголосувати за цей і наступній законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Михайло Михайлович Цимбалюк, будь ласка. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний доповідачу, перша правка номер 8. Поправкою пропонується внести доповнення до запропонованого тексту законопроекту та викласти пункт 197.26 статті 197 Податкового кодексу в такій редакції: "Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України наукових приладів, обладнання, спеціальних транспортних засобів, в тому числі науково-дослідних суден, установок, запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в Україну державними науковими установами та державними закладами вищої освіти для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності, крім підакцизних товарів". Шановні колеги, підтримайте цю правку, це справді підтримає нашу науку. Будь ласка, поставте на голосування правку… Поправка номер 8. Позиція комітету коротко, будь ласка. 14:57:20 СОВА О.Г. Правка відхилена, тому що комітет вважає недоцільним дублювати коди в двох кодах одночасно. Враховуючи сталу практику, коди УКТЗЕД зазвичай зазвичай використовуються в Митному кодексі, тому в Податковому тільки є посилання на Митний кодекс. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Ви почули пропозицію і почули позицію комітету. Ставлю 8 поправку народного депутата Цимбалюка. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-71 Рішення не прийнято. Михайло Михайлович, яка ще одна ваша? Будь ласка. 14:58:06 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Поправка номер 13. Шановні колеги, вдумайтесь в її суть. Ми цією правкою передбачаємо у разі нецільового використання товарів, визначених у пункті 197.26 статті 197 Податкового кодексу, платник податку збільшує податкові зобов'язання у наступному податковому періоді за результатами того податкового періоду, на який припадає порушення, на суму податку, що мала бути сплачена у момент ввезення таких товарів, сплачує пеню, нараховану відповідно до цього кодексу, та несе фінансову та іншу відповідальність, встановлену цим кодексом та іншим законодавством України. Тут слід також звернути увагу, що в статті 197 Податкового кодексу вже містяться пункти, про які говориться в цьому законі і саме ця правка б урегулювала цю ситуацію. Будь ласка, підтримайте правку номер… Дякую. Перед тим, як буде відповідь, я продовжую засідання до розгляду питань 5498 і 5499, оскільки це зв'язані законопроекти. Але не більше ніж на 15 хвилин. Будь ласка, позиція комітету. Правка 13 відхилена, тому що за концепцією законопроекту перелік товарів, які звільняються від оподаткування, встановлюється в Митному кодексі. Ця правка повністю є в Митному кодексі. Дякую. Шановні колеги, я ставлю… Це 23 поправка, так я розумію? Яка? 13 поправка. Це 13 поправка народного депутата Цимбалюка. Вона комітетом Вона відхилена була комітетом. Шановні колеги, я ставлю цю поправку на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ми обговорили цей законопроект, можемо переходити до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності (реєстраційний номер проекту 5498). Готові голосувати, шановні колеги? Прошу голосувати.

За-273 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, і ми домовилися, що ми продовжимо ще до розгляду наступного питання 5499. Це проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності. Можемо голосувати 5499, да? Ніхто не наполягає? Дякую. Шановні колеги, тоді, з вашого дозволу, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності (реєстраційний номер проекту 5499). Готові голосувати? Шановні депутати, прошу голосувати.

За-270 Рішення прийнято. Шановні колеги, закон прийнятий в цілому. Я вітаю усіх! Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра ми продовжимо роботу о 10 годині. Дякую. Дякую.